Доброго дня, шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Прошу народних депутатів підготуватись до реєстрації. І нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації. Шановні народні депутати, готові реєструватися? Прошу народних депутатів реєструватися.

В залі зареєстровано 269 народних депутатів. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України! Запрошую до зали засідань Верховної Ради України Президента України Володимира Олександровича Зеленського. Прошу привітати Президента України.

народні депутати та гості Верховної Ради України! В урочистому засіданні сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання беруть участь Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету Міністрів України керівники центральних органів виконавчої влади України, керівники судової гілки влади. Присутні посадові особи, яких Верховна Рада України обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, інші вищі посадові особи органів державної влади України, представники засобів масової інформації, глави дипломатичних представництв іноземних держав та керівників представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, а також інші офіційні особи. Шановні народні депутати та гості Верховної Ради України відповідно до статті 83 Конституції України сьому сесію Верховної Ради України дев'ятого скликання оголошую відкритою.

Шановні колеги, пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, до слова запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Дуже дякую. Шановні народні депутати, шановні гості засідання, шановні наші, наші, дорогі громадяни України, пане Голово, присутні! Я вітаю всіх з відкриттям сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, і дуже хочу, аби в перший день другого місяця три владні гілки і четверта – влада, увімкнувши всі п'ять і навіть дуже важливе шосте відчуття, усвідомили ці слова про те, що ми часто чули, рідко досягали і гостро, дуже гостро, потребуємо єдність. Єдність всіх завжди і в усьому, насамперед у сприйнятті нашого сьогодення, а головне – нашого майбутнього, майбутнього нашої держави, майбутнього наших поколінь. Ми маємо бути єдними в боротьбі за життя і за здоров'я. Легший перебіг хвороби, менше госпіталізованих українців, менше померлих – це результат 15 мільйонів громадян України, що отримали два щеплення. Я їм дуже вдячний. Єдність влади вчора при ухваленні бюджету – це вдвічі більше зарплата для наших медиків. Єдність влади сьогодні – це нормальне проходження нових хвиль, достатнє забезпечення ліжками, достатнє забезпечення киснем, мільярди гривень "єПідтримки" і мільйони громадян, які цим скористались. Я хочу подякувати вам, панове народні депутати, за те, що підтримали цю програму. Дуже дякую. Важлива єдність у справах, але сьогодні вона потрібна і у словах. Саме у словах єдність в інформаційному полі, у розумінні засобів масової інформації своєї відповідальності у часи, коли медіаполе – це нове поле битви, новини – це нова зброя, а будь-які повідомлення, особливо побудовані на анонімних джерелах, мають реальний і великий вплив на наших людей, на психіку людей, на нашу державу, особливо на нашу економіку. В цьому контексті я щиро дякую громадянам України і бізнесу, які були єдиними і не піддавалися вірусу паніки. Наша економіка стабілізується. У фінансовій системі все під контролем. Надходження до бюджету в січні перевиконано на 7 мільярдів. Гривня на сьогодні, слава богу, вже почувається краще, вчора зміцнилась на 30 копійок. Поступово повертаємося до стабільного і запланованого курсу. Майже тиждень на міжнародних фінансових ринках є вже позитивна динаміка, динаміка щодо наших облігацій – їхні котирування повертаються на свій попередній рівень. Тож, фінансовий світ оцінює майбутнє в Україні з оптимізмом. Аналогічні оцінки опалювального сезону: у нас достатні запаси газу, достатні запаси вугілля. Вперше в історії Україна використовує весь наш державний потенціал, потенціал атомної енергетики. Вперше за всі роки незалежності працюють всі атомні блоки наших АЕС. (Оплески) Золотовалютні резерви України залишаються на рекордному рівні. Це захищає від різних коливань і зміцнює економічний імунітет так само, як і сигнали про готовність фінансової підтримки України, які ми чуємо від наших партнерів, і за які я дякую Євросоюзу, дякую лідерам багатьох європейських держав, Сполученим Штатам Америки, Канаді та усім, хто незабаром буде готовий оголосити не просто слова, а оголосити подібні рішення. Зовнішня підтримка України єднає майже весь світ, ми ж маємо бути єдними у внутрішній політиці. Можна бути в опозиції до влади, не можна бути в опозиції до України. Можна мати різні погляди, але щодо однієї мети і це зміцнення своєї держави, держави Україна, а не свого особистого рейтингу. Можна зневажати монобільшість, уряд, Президента, але не можна зневажати власний народ, сіяти паніку, щоб збирати політичні плоди; тримати людей в тривозі, тримати на вулиці в мінус, щоб отримати свої плюси. Нам також потрібна внутрішня єдність щодо зовнішніх справ. я провів розмови з Президентом Європейської ради, з Президентом Литви, Азербайджану, Франції, Президентом Сполучених Штатів Америки, зустрівся з послами країн G7, ООН, НАТО, ЄС, Міжнародного валютного фонду, ОБСЄ. Загалом – це 80 представників іноземних держав та міжнародних організацій, вони єдині щодо підтримки нашої держави. Єдність розблокувала Нормандський формат, показала готовність до діалогу, дала надію на деескалацію і мирне врегулювання. Вперше з 2019 року усі чотири сторони погодили спільну підсумкову заяву. Ми активно працюємо, щоб у найближчі дні узгодити дату наступної зустрічі радників у Берліні, де, сподіваюсь, буде домовленість щодо зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Вчора, за нашої з Президентом Польщі Анджеєм Дудою ініціативи, пройшла зустріч міністрів України та Польщі. Ми досягли взаємовигідних домовленостей у сфері торгівлі, у сфері інвестицій, перевезень, транзиту товарів. Цього тижня Київ приймає Прем'єр-міністра Великобританії, Польщі, Нідерландів, Президента Туреччини. Така інтенсивність візитів – це серйозний фактор стабілізації ситуації всередині нашої держави. Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. (Оплески) Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами, всі їдуть до нас – це дуже важливо. Нам готові підставити плече, а не підніжку. Це дуже важливо і ми за це вдячні нашим партнерам. Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею. Ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості, готуємося надати потужний економічний сигнал, підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною вже впродовж цих двох днів. Наші групи працюють, і я впевнений, що ми про все домовимося. Дипломатична підтримка України з 2014 року найбільш безумовна і Військово-технічна допомога України з 2014 року найбільша, безцінна і продовжує надходити, а головна філософія України незмінна, і ми продовжуємо її дотримуватися. Вона проста і зрозуміла: ми цінуємо підтримку всіх, ми розраховуємо тільки на себе, ми – сильна країна, у нас прекрасні дипломати, кращі за них лише наші військові, ми маємо захищати тих, хто захищає нас. Слава Україні! зокрема розроблено Указ Президента України про зміцнення обороноздатності держави і привабливості військової служби. Цим указом передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче 3 мінімальних заробітних плат. Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних Сил України на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних Сил України. Цей указ – це старт переходу України на професійну армію. Цей указ не тому, що скоро війна, це я говорю для всіх, цей указ для того, щоб скоро і надалі був мир. Мир в Україні! І цей указ я з радістю у вашій присутності підписую.

Шановні громадяни України! Ми хочемо, щоб нас поважали, для цього давайте передусім поважати самих себе. Важливо не те, що скажуть про нас інші, а саме – як ми сприймаємо себе; не як хтось приймає нас, а те важливе, ким насамперед є ми. В усьому завжди й передусім ми маємо сподіватися лише на наші, на власні сили. У нашої Батьківщини дійсно є багато друзів і ми їм ще раз вдячні, але у друзів є своя Батьківщина, не забувайте про це. Тож ніхто замість нас не побудує Україну, не захистить Україну, не збереже, не підніме вгору Україну, ми маємо розраховувати тільки на себе. Давайте згадаємо визначальні миті історії нашої держави, ми здобували визначальні перемоги саме власними силами завдяки власній волі, завдяки українському духу, незламності, гордості і гідності. Коли Україна відновлювала незалежність, відстоювала нашу свободу на барикадах, захищала себе в окопах силами своїх захисників, силами своїх добровольців, силами своїх волонтерів, силами своїх громадян – громадян України. Давайте цінувати себе, любити себе, не прагнути сподобатись комусь, думати, що про нас скажуть наші нащадки, а не чиїсь політики. Неможливо сподобатися всім, коли щиро відстоюєш свої національні інтереси. Отже, одне інше виключає. Варто зрозуміти, що для нас важливіше. Впевнений, відповідь для нас всіх, вона очевидна, давайте доведемо тепер це нашими діями. Дякую. Слава Україні! (Оплески)

Шановний пане Президенте, шановні народні депутати, шановний Прем'єр-міністр та члени уряду, шановні гості Верховної Ради України! Відкриваючи цю сесію, хочу подякувати всім за нашу плідну роботу впродовж попередньої сесії та побажати кожному з нас єдності, сил і наснаги на новий сесійний період. Без перебільшення ми можемо відчувати, що ми перебуваємо на зламі історичних подій, які ще мають бути належним чином оцінені часом. Тому від усвідомлення відповідальності кожного з нас, від прагнення боротися за ідеали, за незалежну Україну та від відданості своєму народу залежить багато. Ми постали перед новими, не відомими раніше викликами, щодо яких часто не маємо готових рецептів, тому повинні напрацьовувати відповідні рішення разом і в цьому залі. Але ми точно йдемо вперед. І попри те, що Російська Федерація своєю агресією хоче перешкодити нашим планам, хочу зазначити, що ми впевнені у своїй єдності, згуртованості, ідентичності та незворотному виборі українського народу щодо власної державності та європейського курсу. Ми шануємо нашу минувшину, але ми робимо все, щоб вибудувати країну майбутнього. Ми керуємося конституційним принципом найбільш важливим, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, свобода і недоторканість є вищими соціальними цінностями. Ми нікому не дамо ставити під сумнів наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також право вибирати свої напрямки розвитку. Прийшов час усвідомити усім, що Україна сьогодні є форпостом не тільки європейських цінностей, Україна є форпостом світового цивілізаційного вибору Саме тому і Президент України, і Верховна Рада, і уряд, і органи місцевого самоврядування, усі разом працюють задля внутрішнього розвитку України та посилюють міжнародну співпрацю у протистоянні російській агресії. Принагідно хочу висловити слова щирої вдячності нашим партнерам, які надали і продовжують надавати Україні безпекову і фінансову допомогу – це Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Канада, Республіка Польща, Турецька Республіка, Чеська Республіка, Литва, Латвія, Естонія і багато інших країн, які сьогодні солідаризуються разом з Україною. В той же час Верховна Рада робить і робитиме все від неї залежне, щоб запити і легітимізація цієї допомоги були своєчасними, достатніми та необхідними задля того, щоб забезпечити життя, здоров'я громадян України, збереження незалежності та територіальної цілісності держави. Активні зусилля, які здійснюємо ми та наші партнери, дають тверду надію, що дипломатія здатна зупинити загрози, які створює Російська Федерація для України. Нас не повинні заколисувати останні заяви, що лунають з Москви. Звичайно, нам було приємно чути, що Росія не має і ніколи не мала наміру нападати на Україну, якби не те, що та ж Росія створила останню кризу своїми ультиматумами, якби не те, що з Кремля постійно лунають заклики про єдиний народ, якби не гібридна війна, яка триває в Україні вже вісім років, якби не продовжувалося накопичення російських військ на В то й же час зросло розуміння у Європі та світі щодо ролі, яку відіграє Україна для стабільності і безпеки на континенті. Це стало результатом і нашої з вами парламентської дипломатії, ми повинні її розвивати. Чим більше наших колег-парламентарів у всіх країнах світу розумітимуть нашу реальність та наші наміри, тим стабільніше буде наш розвиток. Ми повинні дбати про стратегічні партнерства, які сьогодні підтримують довіру до нас, а також створювати нові. Розвиток політичного діалогу з державами світу, а також співробітництво в рамках Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС, Парламентської асамблеї НАТО і ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи, співпраця з Європейським парламентом є актуальними як ніколи. Але ми цьогоріч прагнемо розвивати і інші парламентські формати, зокрема парламентський вимір Кримської платформи. Важливу роль слід віднести також і діяльності парламенту щодо побудови глибинної демократичної держави в Україні. Незалежність гілок влади у державі, судова влада, яка викликає довіру у громадян та іноземних інвесторів – все це стане запорукою нашої економічної стабільності. Попередня сесія парламенту ознаменувалася прийняттям важливих законів. Так, там вдалося запровадити та врегулювати низку фінансових механізмів для економічного розвитку держави, індустріальні парки, спрощення отримання кредитів малим та середнім фермерам, податкові стимули для ІТ-індустрії, запровадження медіації, забезпечення участі громадян у прийнятті державних рішень, служба військового капеланства, вдосконалення порядку використання прикордонниками бойової техніки – це далеко невичерпний перелік того, що ми вже разом зробили в цьому залі. Але на цьому ми не плануємо зупинитися. Протягом сьомої сесії парламент продовжуватиме роботу над запровадженням важливих для суспільства реформ. Йдеться, зокрема, про підсилення обороноздатності нашої країни, підтримку та розвиток української армії, українських медиків, українських вчителів, чесну і справедливу пенсійну реформу, реформу децентралізації, реформу містобудування, встановлення єдиних правил правотворчої діяльності, антикорупційна стратегія, запровадження економічного паспорта українця, посилення народовладдя, розвиток інфраструктурних об'єктів, діджиталізація. І все це далеко не повний список того, що ми ставимо собі в плани на цю сесію. Звісно, викликів багато, але кожен народний депутат і Верховна Рада в цілому залишаються відданими тим словам присяги, яку ми всі разом проголошували в цій залі. І завершити свій виступ я хотів би словами великого українця Михайла Грушевського, портрет якого висить першим в плеяді керівників парламенту на стіні, повз яку ми проходимо щодня. 104 роки тому він написав: "Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її". Я дуже хочу, щоб ми це всі усвідомили, і не забуваймо про це і сьогодні. Слава Україні!

Шановні народні депутати, давайте подякуємо Президенту України, Кабінету Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром та всім, хто брав участь у відкритті сьомої сесії Верховної Ради України. Шановні народні депутати, продовжуємо нашу роботу. Сьогодні день народження у нашого колеги народного депутата Анатолія Дмитровича Остапенка від фракції "Слуга народу". Давайте привітаємо Анатолія Дмитровича, побажаємо йому міцного здоров'я, наснаги та звитяжної праці на благо України, українського народу. Надійшла перерва від двох фракцій з заміною на виступ. Будь ласка, "За майбутнє" та "Батьківщина". Ігор Гузь і колеги,

Слава Україні! Шановні друзі, ми, українські парламентарі, хочемо щиро подякувати кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а головне – допомагає нашій державі зброєю для того, аби окупант знав: ми будемо зустрічати його в кожному селі, в кожному районі і в кожному місті! Кожна країна, яка сьогодні протягує руку допомоги – це наші браття і сестри. Щиро дякуємо вам! Сьогодні з цієї трибуни ми хочемо подякувати кожному президенту, кожному керівнику уряду, кожному громадянину тих країн, які висловили і підтримали, пліч-о-пліч стали з нашим народом і показали, що сьогодні сформована сильна антипутінська коаліція. І сьогодні всі зрозуміли, і сьогодні всі підтримали те, що ми маємо ворога, який має чітку назву – Російська Федерація. Ми дякуємо цим країнам за ту непосильну підтримку, за ту допомогу військову, яка сьогодні надається Україні. Дякуємо вам! Україна завжди пам'ятатиме вашу підтримку! Сьогодні над Україною висить небезпека, і ті країни, ті народи, парламенти, уряди, які стоять поруч з нами, вони заслуговують на велику подяку і заслуговують на величезну повагу. Ви захищаєте не просто Україну, ви захищаєте мир в усьому світі. Ви протистоїте величезній загрозі, яку несе путінський кремлівський режим, і ви відстоюєте право кожного народу обирати свій шлях на європейську і євроатлантичну інтеграцію. Як співголова групи дружби з Канадою особливо хочу подякувати Канаді за послідовну підтримку України, за програму UNIFIER, за всі ті зусилля, які робляться для того, щоб Україна була незалежною державою.

Шановні колеги, я все-таки би звернувся з проханням до всіх виступаючих у залі, я думаю, що для того, щоб підняти нас усіх і українську мову, давайте продукувати світу українську мову, а вони вже якось перекладуть. Дякую. Шановні колеги, я бачу, ще надійшла заява від двох фракцій. ОПЗЖ і хто? І "Європейська солідарність". Перерва із заміною на виступ. Хто доповідає? Дмитре Олександровичу, будь ласка. Воронько? Будь ласка, народний депутат Воронько. Шановні колеги, два з половиною роки тому в цьому залі разом з вами давав присягу народного депутата. І для мене, як і для всіх депутатів-мажоритарників, ця присяга мала особисту спрямованість. Ми присягали ще й наших виборцям, нашим землякам, які довірили нам перш за все відстоювати їх інтереси. І саме це найголовніша наша задача. Але за два з половиною роки ідеали парламентської більшості зразка 19-го року стрімко деградували аж до кримінального переслідування тих депутатів, які мають сміливість висловлювати незгоду з політикою Банкової. Влада почала цькувати депутатів, які мають власну точку зору на те, що насправді відбувається в країні, тиснути на тих, хто вирішив підтримати об'єднання "Розумна політика", і хто вважає за потрібне голосувати так, як вимагає совість, а не так, як хочуть в Офісі Президента. Мені не соромно перед виборцями за мої голосування проти законопроектів. А саме: проти бездумного розпродажу української землі червоною, проти легалізації грального бізнесу – червоною, проти зрадницького звільнення Голови парламенту. А після мого вступу до команди Разумкова в Офісі Президента геть зовсім знесло дах: одночасні обшуки о сьомій годині ранку в п'ятницю із залученням озброєних спецпризначенців у мене дома, в мого сина, в моїх родичів, друзів. Це просто акція залякування незгодних з Банковою депутатів монобільшості. Замість того, щоб займатись нацбезпекою Офіс Президента влаштовує переслідування політичних опонентів це ознака слабкості, безпорадності та агонії влади. Монополія в бізнесі – це проблема, а монополія у владі – це узурпація і це точно крок у прірву. Не треба тягнути в прірву всю країну! Ми всі присягали народу України, а не Офісу Президента… Шановні колеги, надійшла ще одна заява від фракції "Слуга народу" і фракції "Голос" про перерву з заміною на виступ. Слово надається народному депутату Умєрову. Я правильно розумію? Ми пройдемо спочатку всі виступи, тоді надамо вам з процедури. Шановні колеги, в нас є інші колеги, які записалися на виступ. Будь ласка, хто буде? У мене написано – Умєров і Мезенцева. Да? Умєров і Мезенцева, будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги! Доброго ранку, українці! Сьогодні на нас ви бачите творіння відомого українського митця Сергія Майдукова. Він створив даний символ для того, щоб розповісти всім українцям, які про це ще не знають, але впевнені, що знають, але всьому світу про те, що ми маємо на сьогодні 121 людину українців - кримських татар, які утримуються на незаконно окупованих територіях українського Криму та в тюрмах Росії. Ми розуміємо, що наші зусилля на дипломатичній арені, вони постійно є продуктом прекрасних резолюцій, за які голосують і в ПАРЄ, і в ОБСЄ, і нас підтримує вся спільнота. Але нагадувати про це є нашим обов'язком. Пам'ятати кожне це прізвище і знати його, і знати ці історії є нашим обов'язком. Я передаю слово Рустему Умєрову. Доброго дня, шановні колеги! На футболках, що вам сьогодні роздали, імена українських політв'язнів, яких незаконно позбавили свободи в тимчасово окупованому Криму. За кожним прізвищем політв'язнів їхні сім'ї, дружини, матері, діти, на яких вони роками чекають. В одному зі своїх перших листів ув'язнення Наріман Джелял написав, що у нього немає жодних ілюзій щодо Росії та їхнього режиму. Але я впевнений, що у нього є віра в те, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути його та 120 наших людей додому. Дуже символічно, що Наріман сьогодні продовжує свою боротьбу в тій самій камері, в якій колись незаконно тримали нашого колегу з парламенту Ахтема Чийгоза. Сьогодні Ахтем відстоює інтереси України, Криму та кримських татар, зокрема і на міжнародній арені. Впевнений, скоро голос Нарімана знову звучатиме голосно в боротьбі за права кримськотатарського народу. Коли ти ув'язнений ворогом без доступу до оперативних новин та під постійним тиском окупантів, кожна звістка про акцію підтримки з Києва чи будь-якого іншого міста – важливий сигнал, що за твоє звільнення борються, про тебе не забули та всіма правовими та дипломатичними шляхами намагаються повернути додому. Таких сигналів, як сьогоднішня акція підтримки, має бути більше та частіше. Щиро вам всім дякуємо, тим, хто підтримує, щоб наші політв'язні вийшли з полону. Дякую. Дякую, шановні колеги. Будь ласка, з процедури. Так? Будь ласка, Ар'єв. Шановний пане Голово, ви абсолютно праві були, коли сказали, що ведення засідань Верховної Ради і виступи мають бути українською мовою. Але це, вибачте, формальний підхід, тому що формально не можна навіть протягом одного виступу передавати слово іншому – це з формальної точки зору. Але можуть бути іноді і винятки такі як зараз, коли ми дякуємо нашим партнерам. І іноді з трибуни Верховної Ради може пролунати англійська мова як мова подяки нашим колегам, нашим партнерам, тим, хто сьогодні захищає Україну набагато краще, ніж робить це сьогоднішня, на превеликий жаль, нинішня влада. І ми сьогодні мали б подякувати їм належним чином, щоб вони почули це і зрозуміли це напряму. Дякую дуже і давайте без формальних підходів, а розуміти іноді, в тому числі певний момент і його нюанси. Дякую. Дякую. Я, з вашого дозволу, оскільки ви звернулися до мене, відреагую. Справа в тому, що мене дивує, коли приїжджають місії в Україні, посольства і так далі, вони всі намагаються вчити українську мову і послуговуватися нею. Я думаю, що вони дають найкращий приклад того, що вони розуміють нас. А нам треба в парламенті, який називається Верховна Рада України, забезпечити в першу чергу функціонування державної мови, давайте до цього докладемо всіх зусиль. Дякую. Перепрошую, хотів ще раз Остапенка привітати з днем народження. Ну давайте ще раз привітаємо пана Остапенка. Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошенням заяв, повідомлень. Прошу представників фракцій та груп записатися на виступи.

Слово надається народному депутату України Шахову Сергію Володимировичу, депутатська група "Довіра". Будь ласка. Кулініч Олег Іванович, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Основна тема, яка зараз обговорюється в суспільстві, – це небезпека на наших кордонах. Тому в цій ситуації дуже важливо, щоб всі політичні сили об'єдналися навколо захисту нашої держави і продемонстрували справжній патріотизм, а всі гілки влади працювали злагоджено і професійно. Якраз це необхідно нашим громадянам для збереження спокою та стабільності України. Ще одне дуже важливе питання, яке хотів би сьогодні озвучити, – це енергетична безпека. Особливо непокоїть бізнес – величезний тариф на електроенергію для промисловості. Тариф майже 6 гривень за кіловат створює практично нереальні умови для роботи, і це при тому, що ціна на електроенергію на ринку (РДН) "на добу наперед" становить 2 гривні. Відповідно виникає питання до НКРЕКП: чому для обленерго створюються такі умови, які дозволяють йому заробляти, коли вбивається промисловість країни? І це при тому, що в умовах російської агресії нам потрібна працююча економіка, нам потрібна "жива" економіка. Досить того, що панічна ситуація прямо відображається на курсі національної валюти і наших економічних економічних процесах. Тому ми звертаємося до керівництва держави врегулювати цю ганебну ситуацію і розібратися з нею. Ще одне дуже болюче питання – це питання продовольчої безпеки держави. Останні зміни в агрооподаткуванні призвели до виключення виробників птиці з платників єдиного сільськогосподарського податку. Хоча наша депутатська група наполягала, що цього не треба робити. З 1 січня поточного року птахівництво позбавлене спрощеної системи оподаткування. Це означає, що всі підприємства, які займаються птахівництвом, повинні будуть перейти на загальну систему оподаткування, або виділити птахівництво в окремі підрозділи і сплачувати податок на прибуток. Але у більшості аграріїв змішана система виробництва, – і тваринництво, і рослинництво функціонують разом, виділяти птицю окремо для них є абсолютно нерентабельним. Тому скоріш за все, що вони просто закриють цей напрямок, що призведе до серйозних негативних наслідків. По-перше, це скорочення робочих місць, особливо в сільській місцевості. По-друге, це може призвести до скорочення молодняка птиці на селі. А сільське населення якраз закупляє його навесні для ведення домашнього господарства. Ми вже й так імпортуємо молоко і м'ясо, то давайте ще і молодняк птиці будемо імпортувати. На адресу нашої групи "Довіра" надійшла велика кількість звернень від агропідприємств, від профільних асоціацій з проханням врегулювати цю проблему. Тому звертаємося від групи "Довіра" до Кабінету Міністрів відреагувати на це, на наше звернення, і врегулювати цю проблему, тому що це дуже важливо для сільського населення. Дякую.

Третій місяць, використовуючи зброю, використовуючи всі дипломатичні можливості, Путін робить спробу примусити Україну виконати "мінські договорняки". Мінських угод може призвести до абсолютного зростання впливу країни-агресора на зовнішню і внутрішню політику України, а може бути іще гірший сценарій. Словосполучення "Мінські домовленості", напевно, – те словосполучення, яке найчастіше використовує Путін, говорячи про Україну. Саме тому Путін так наполягає на їх виконанні, саме тому Путін робить все, щоб Мінські угоди були виконані і Україна потрапила під тотальний вплив Російської Федерації. Це буде повною катастрофою для України, це є абсолютно неприйнятним для України, тому Україна зобов'язана і повинна шукати інші шляхи. Одним із таких шляхів є імплементація положень Будапештського меморандуму, про що все більше і більше заявляють іноземні політики найвищого рівня. Зокрема, на минулому тижні і міністр оборони Сполучених Штатів Америки, і керівник об'єднаного штабу американського заявили про те, що треба повертатися до виконання, до реалізації положень Будапештського меморандуму. Ми в Україні повинні теж використовувати цю зброю. Додатково ми повинні приймати рішення, які зроблять наші Збройні Сили значно і значно сильнішими у можливій відсічі збройній агресії, яка може перейти в активну фазу. Для цього нам обіцяли, що на сьогоднішньому засіданні буде розглянуто зміни до бюджету і буде збільшено фінансування Міністерства оборони. На жаль, цього не відбулося. Нам також обіцяли, що будуть внесені зміни до закону, і фізичні особи-підприємці теж зможуть отримати те, за що стояли люди декілька днів назад перед Верховною Радою. Саме за те, за що люди були побиті, за те, що люди зникли, за даними самих ФОПів, за те, що проти них порушували кримінальні справи, а вони просили одного-єдиного – відтермінуйте введення касових апаратів. Нам обіцяли, що цей законопроект буде внесено до порядку Натомість сьогодні немає взагалі цього законопроекту в порядку денному, взагалі питання ФОПів знімається, ніби це так і має бути. Ні, так не має бути! В той час, коли всі країни Європейського Союзу в тяжкі в тяжкі часи коронавірусу напряму дотують малий і середній бізнес, українські поліцейські б'ють малих бізнесменів, порушують проти них кримінальні справи, кидають їх у відповідні слідчі ізолятори, а, на жаль, влада нічого не робить для того, щоб покращити їх становище. Ми у "Батьківщині" вимагаємо прийняття законів, які відтермінують введення касових апаратів і дадуть малому і середньому бізнесу в ці складні часи хоч якось існувати. Дякую. Слово надається народному депутату України Загородньому Юрію Івановичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Вадим Зіновійович Рабінович, будь ласка. 10:48:58 хочу вам нагадати, що від жовтня минулого року ми регулярно отримуємо повідомлення про те, що саме сьогодні зранку нападе Путін. Це триває щодня і вбивається в голову сотнями телекомпаній, це лунає вже із утюгів, з пральних машин. Що не ввімкнеш, що не відкриєш: завтра в ранці нападуть. Коли щось відбувається, потрібно зрозуміти кому це вигідно. Хочу вас запевнити, що вигоду від цієї істерії отримують дві сторони. На заході, де політична криза у Соединенных Штатах та Великій Британії не може бути вирішена зсередини, намагаються переключити свої проблеми на нас. Це частина політичної гри, брудної гри, яка позначається на нервах, здоров'ї та добробуті українців. Нагнітаючи обстановку, залякуючи нас щодня, іноземні партнери переслідують свою мету, яка нічого спільного немає з інтересами України. Я про це вже говорив і про це відкрито говорить навіть нинішня влада, хоча до цього, ще тиждень тому наші "зелені друзі" розхитували таку ж істерію, яка була надто зручна для них, щоб відпали питання до тарифів, злиденних зарплат, невиплачених пенсій, знищення економіки, розграбованого ковідного фонду. Це було зручно, доки не зрозуміли, що, як кажуть, більше втратять, ніж придбають. Ну, і це все – не все, це було вигідно владі, бо під шумок про неминучу агресію знову знищено, вже після трьох закритих каналів, ще два незалежних телеканали, продовжується арест по надуманным звинуваченням одного з лідерів опозиції Віктора Медведчука, залишається маячня, а не звинувачення. Віктор Медведчук під домашнім арештом, хоча обвинувачений у тій же "липовій" справі Порошенко знаходиться в цьому залі. Таким чином під шумок неминучої агресії крадуть наші гроші, мільярди виводять із страны, закрывают телеканалы та сайти, знищують опозицію. Вони просто не знають що робити з державою, вони не знають як вивести економіку з кризи, вони не знають що говорити людям, коли за два тижні виявиться, що Путін не напав. Є мудрий вислів про те, що рушниця, яка висить на стіні, щороку сама стріляє. Країну насичують зброєю щодня, вона розповсюджується по країні, і ми знаємо про адекватність деяких наших граждан. Я вкотре звертаюся до Верховної Ради: в парламентсько-президентській республіці за певного вашого потурання знищується сама держава, людей знищують, їм не дають можливості вижити, змушують тікати з країни. Якщо і надалі мовчатимемо, я думаю, що це приведе… Слово надається народному депутату України Бондарю Віктору Васильовичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановний Руслане Олексійовичу, шановні колеги, сьогодні дуже гарні промови звучали в цій залі про те, як ми будемо будувати успішну єдину велику країну, і багато різних речей про те, як буде гарно буквально скоро (завтра, післязавтра). Ми це чуємо 30 років, але я хочу сказати, для того, щоб це відбулося, треба робити конкретні справи. Якщо сьогодні є виклики військові, правильно сьогодні було сказано – збільшуємо армію, робимо її потужною. Але не просто збільшуємо, там, на 100 тисяч, а перед тим як збільшити, треба дати армії гарні зарплати, гарні соціальні гарантії і дати гарне озброєння, щоб воно дійсно в них було в руках, а не на паперах в Міністерстві оборони. Якщо ми говоримо про енергетику, то треба робити потужні програми енергозбереження. Я говорю про це вже 7 років підряд, ніхто це не чує. Якби кожен рік по 5-10 мільярдів гривень вкладали, а це двадцята частина від коштів, які сьогодні витрачаються тільки на будівництво доріг, якби вкладали ці кошти протягом 5-7 років останніх, сьогодні би вже споживання газу, електроенергії на комунальних підприємствах, на забезпечення населення було б скорочено мінімум на 30-40 відсотків. Чому це не робиться? Це виклик, який сьогодні треба зрозуміти і треба це проводити як потужну програму: одним махом виділити 30 мільярдів, 40 мільярдів з державного бюджету і за два роки скоротити споживання газу, електроенергії на 30-40 відсотків. Якщо ми говоримо про незалежність України по газу, де та програма збільшення видобутку газу? Нам 7 років про це розказують. Ми бачимо, скільки коштів витрачено на це, а це більше ніж вже 120-130 мільярдів гривень, до кінця ніхто порахувати не може. А видобуток газу державного тільки зменшується, зменшується, зменшується і кожен раз все менше. Нам обіцяли на 20-й рік вийти на 20 мільярдів власного видобутку державними компаніями. Що ми маємо у підсумку? 10-11 мільярдів на рік. Хоча ще буквально пару років назад було 13-14 мільярдів. Це говорить про те, що сьогодні уряд неефективний. Керівництво Нафтогазу, Укргазвидобування і так далі просто продовжують шалено витрачати наші з вами кошти, проїдати їх, а по-чесному це якщо сказати, грабувати. Це має бути державна програма незалежності. Подивіться на ситуацію по постачанню газу. З 15 квітня ми маємо забезпечувати і закачувати в газові сховища мінімум 60 мільйонів мільйонів кубів газу на добу. Де їх на сьогодні брати? Прямих контрактів з Росією немає. В Європі газу немає. Штати нам не можуть забезпечити цю кількість. Власного видобутку не вистачає. Уряд має сьогодні готуватися до цієї ситуації. До жовтня маємо закачати 17 мільярдів. Звідки споживання буде йти? Звідки буде йти закачка? Хто дасть відповіді на ці питання? Чому про це ніхто не говорить? Чому немає реакції уряду? Дякуємо. Слово надається народній депутатці України Клименко Юлії Леонідівні, фракція політичної партії "Голос". Дай Боже здоров'я, шановні депутати, шановні громадяни України! Сьогодні ми чули бадьорий спіч про те, що головним пріоритетом станом на зараз є підвищення обороноздатності нашої країни, в тому числі і шляхом збільшення чисельності Збройних Сил. Я хотів би нагадати, що це робиться не указом, а збільшити Збройні Сили може тільки Верховна Рада. Це момент номер один. Момент номер два. Передусім, як збільшувати Збройні Сили, ще, я нагадаю, ми збільшили їх на 11 тисяч місяць тому, у нас станом на зараз некомплект існуючих бригад. І це важливо. Відтік продовжується. Номер три. Ми тішилися, що хоча б у такому напівкастрованому вигляді ми будемо мати дієвий закон, де регулюється питання територіальної оборони. Але тішення марні. Чому обрізаний Закон про територіальну оборону, де регламентується тільки бойова компонента, не працює? Тому що ніхто не хоче виконувати навіть існуючий закон. Сьогодні у Верховну Раду мав бути внесений проект Закону про виділення додаткових 2,7 мільярда гривень на облаштування цих штабів обласних. Його чомусь немає. О'кей, проїхали. Далі. Згідно закону, який, здається, ніхто не збирається виконувати, прописано порядок формування добровольчих формувань територіальних громад. Згідно цього закону достатньо п'яти осіб добровольців, має бути присутній представник штабу територіальної оборони, тоді це легітимно і формується первинний загін Так от з минулого тижня по ряду областей України пройшов негласний наказ не бути присутніми начальникам штабів територіальної оборони на таких зібраннях. Я вам нагадаю, збираються станом на сьогодні небайдужі люди, які самі приходять і хочуть вступити і створити добровольче формування. Цей процес саботується. Я дуже прошу вважати це офіційним зверненням і звернути на це увагу. Ми не можемо знову наступати на ті ж самі граблі. Ну, і вкотре нагадаю, що закон не виконується в тому розділі, що абсолютно немає взаємодії між різними силовими відомствами… Слово надається народному депутату України Веніславському Федору Володимировичу, фракція "Слуга народу". Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, дорогі українці! Ми бачимо, як іде нагнітання останні тижні ситуації, ми багато про це говоримо по всім каналам, по всім інтернет-ЗМІ, ситуація нагнітається, нагнітається, нагнітається. І тільки що ми чули також про територіальну оборону. Так от, мій виступ якраз сьогодні про територіальну оборону, і те, що сьогодні відбувається на місцях і реально робиться державою, місцевою владою щодо формування територіальної оборони. Ви знаєте, що ми прийняли закон і з 1 січня 2022 року в нас існує територіальна оборона. Ще восени були проведені збори і навчання перших груп тих людей, які заявили бажання, які в резерві, бути в територіальній обороні. Сьогодні по всій країні формуються штаби. Зокрема, ми вчора з колегами Ігорем Герасименком, Тетяною Грищенко, Богданом Кицаком проводили відповідну нараду в Житомирській області. Сьогодні є командири, територіальна оборона розгортається, відповідно штаби формуються і я переконаний, що протягом місяця ми будемо вже мати мати укомплектовану територіальну оборону по всій Україні. Я хочу сказати, що в прикордонних областях сьогодні вже 70 відсотків складу територіальної оборони існує. Протягом кількох наступних тижнів я думаю, що в прикордонних областях будемо мати комплекс 90 відсотків, в усіх інших – також не менше 70. найближчі два тижні, поки в нас буде робота в комітетах і в округах, знаходити час і, як вчора ми з колегами, виїжджати на місця, зустрічатися з командирами територіальної оборони, надавати допомогу і сприяння спільно з місцевою владою у розгортанні територіальної оборони. Я хочу нагадати, що це частина Збройних Сил України, і це сьогодні додатково 130 тисяч людей, які мають відповідний досвід, мають бажання і оперативно можуть стати на охорону територій своїх громад, своїх районів, своїх областей. Це важливий елемент і є досвіт тієї самої Естонії, де немає значних збройних сил, але є також сусід Росія, де територіальна оборона є великим запобіжником сьогодні до тих чи тих чи інших провокацій чи агресії з боку Росії. Окремо я хочу зазначити, що сьогодні наша розвідка, наші спецслужби працюють і професійно виконують свої обов'язки, поки йде нагнітання, поки йдуть кібератаки, поки ширяться фейки, і це частина сьогодні гібридної війни Російської Федерації поряд з військом. І 8 років у нас війни… Сьогодні Служба безпеки України, до прикладу, на днях затримала у Харківській і Житомирській областях групи

Слово надається народному депутату України Герасимову Артуру Володимировичу, фракція "Європейська солідарність". Петро Олексійович Порошенко, будь ласка. Шановні колеги, дорогі українці, кажуть, нема лиха без добра, адже криза – це не лише випробування, а і можливості. І концентрацією військ Путін досяг зворотного: він хотів налякати світ і налякати нас, а замість цього загроза повномасштабного вторгнення московських орд в Україну мобілізувала наших друзів і весь світ на безпрецедентне збільшення допомоги України, в тому числі і допомоги військової. Але я наголошую, що це сталося не завдяки, а всупереч українській владі. Наші західні партнери поки що через ЗМІ дедалі частіше задаються питанням: а для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії. Багато хто з нас цими днями почував іспанський сором, і хай пробачить мене Іспанія, вона тут ні до чого. В даному випадку вислів слід розуміти, що "накосячив" Офіс Президента, а червоніємо всі ми – українці. "Європейська солідарність" ще з

а на вимогу наших партнерів – Сполучених Штатів. І от момент ганьби, коли представник Росії козирі наших союзників криє цитатами Зеленського та його міністрів, нібито жодної посиленої небезпеки і загрози з боку Росії немає. Весь світ був в шоці від міжнародної пресконференції Зеленського закордонним ЗМІ, крім Патрушева, який його похвалив. Зеленському не дано зрозуміти, що потужна підтримка міжнародних партнерів – запорука перемоги над агресором. Маємо виступати єдиним фронтом з Заходом, всередині України, а і самі посилювати армію України. І правильно кажемо: збільшення чисельності є не "відосик" Президента з указом, це повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, що треба забезпечити грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням діючу армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проект бюджету, підтримайте його. Неприпустимою є бездіяльність парламенту, отже, парламент, або працюйте, або ідіть під три чорти і народ найме собі інших слуг. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили виступи від представників політичних фракцій та груп. Далі ми переходимо до розгляду питань порядку денного. Прошу запросити народних депутатів до зали, ми переходимо до роботи. Принагідно, поки збираються колеги, я от хочу нагадати, що наступні дні у нас дні роботи в комітетах, тому я вкотре доручаю керівникам комітетів організувати роботу комітетів таким чином, щоб в ці дні ми мали можливість проговорити надзвичайно важливі, складні і предметні закони у ваших комітетах, і щоб вони були готові до розгляду в парламенті після того, як ми повернемося до роботи в пленарних засіданнях. Всі зрозуміли, так, шановні колеги? Тому, шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання – у нас проект Постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. у залі) Ні, я зрозумів, хтось хоче з процедури, ну ми вже зайшли в питання. Ви з процедури ведення цього питання? Ярослав Іванович Железняк, будь ласка. Пане Голово, я боюся, що нам треба знімати це питання. Причина наступна. У вас є додаток один, це перелік законів, які знімаються і не включаться до порядку денного сьомої сесії. В цьому переліку є два закони, щонайменш, які вже прийняті в першому читанні, вони розглядаються в другому читанні. Це законопроект 5891-1 – щось про шахти і законопроект 5765. Я нагадаю Регламент, але, я думаю, що тут не буде секрету Полішинеля, що закони, які прийняті в першому читанні і готуються до другого, не включаються в порядок денний жодної сесії, вони вже є власністю парламенту і ми їх зняти можемо тільки окремим голосуванням. А якщо раптом парламент був переобраний і ці закони не прийняті в другому читанні, то вони переходять на наступне скликання. Тому в даному випадку в документі є очевидна проблема, прошу зняти це питання з порядку денного. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги! Ви теж з процедури? Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович. Шановний пане Голово, я обов'язково наполягаю на повному обговоренні даного проекту постанови, зважаючи на те, що він стосується загалом порядку денного сьомої сесії. Руслан Олексійович, я звертаю вашу увагу на те, що казав колега Железняк, я також помітив це. Є два проекти законів, які вже пройшли перше читання і вони вже в другому читанні. Чи можемо ми зараз розглядати по суті взагалі даний проект постанови? Дякую. І прошу звернути на це увагу.

процедури, будь ласка, Волинець. 11:08:34 ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Дякую, пане Голово. Доповнення до того, що мій колега Ярослав зараз говорив, а також Олександр Колтунович. Я хочу сказати, що в Добропіллі в Донецькій області на шахті "Алмазна" 39 гірників четвертої зміни відмовилися виїхати на поверхню у зв'язку з тим, що їм не виплачена зарплата за попередній період. А крім того, шахтарі першої зміни цієї шахти в повному складі спустилися в шахту, відмовляються приступати до роботи. Це та ситуація… І тому цей законопроект не можна знімати. Не можна знімати з розгляду, він нами розглянутий в першому читанні.

Добрий день Руслане Олексійовичу. Добрий день ще раз, шановні колеги! Руслане Олексійовичу, скажіть, будь ласка, згідно якої статті Регламенту ми знімаємо сьогодні з порядку денного сесії законопроекти в другому читанні? Тому що ці законопроекти може зняти (вибачте, якщо так можна говорити – зняти) лише зал, тобто їх відхилити або направити на повторне друге, або… Фактично лише такий механізм передбачається Регламентом. Якщо ні, я хотів би, щоб ви значили, згідно якої статті

Новим роком ми прийняли в першому читанні законопроект 5861-1… 5891-1 про заборгованість шахтарям у першому читанні. Хоча ми просили, весь зал просив у цілому, а тоді Руслан Олексійович зробив все, щоб в цілому ми не прийняли цей законопроект і зараз вони його знімають. Так я вам скажу: сьогодні не тільки одна шахта йде на забастовку, а також "Добропіллявугілля" – та шахта, яка може видобувати вугілля, сьогодні бастує шахта "Алмазна". Що ми робимо? У нас, що вугілля вдосталь сьогодні в країні? Подумайте, що ви робите, колеги. І я дуже прошу

Дякую. Шановні колеги, хто ще бажає? Шахов. Будь ласка, Шахов, після цього переходимо до голосування. Він не обговорюється, цей Два з половиною роки виходячи на трибуну і говорячи, що люди сьогодні голодують, люди, які тисячу метрів працюють під землею, не можуть нагодувати своїх дітей та вилікувати своїх дітей. Це ви берете гріх на свою душу і будете горіти в аду. А сьогодні ще я підтримую повністю Ярослава Железняка, який сказав про те, що не можна порушувати Регламент і знімати ці законопроекти з порядку денного. 315 мільярдів гривень на "велике крадівництво" змогли знайти, а зарплату 2,5 мільярда гривень шахтарям знайти не можемо тут у парламенті. А може, треба пошукати? І головне. Треба негайно женути колаборантів, які сьогодні працюють в Кабміні, Кабміні, які спеціально знущаються над енергетичною галуззю і вбивають сьогодні вугільну галузь, яка ще на ладан дише і працює. Треба розбудовувати, а не руйнувати. Шановні колеги, ще хтось бажає виступити? Голосуємо – да? Давайте кожна фракція по одній хвилині проведемо обговорення. Два – за, два – проти? Одну секундочку. Шановні…, декілька хвилин я візьму зараз перерву, тому що справді виявилися оцих два законопроекти, які ми справді не можемо виключити. Я хочу знати, яким чином вони потрапили. Я оголошую перерву на

Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Шановні народні депутати, при формуванні порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання виникла технічна помилка. Я дякую народним депутатам, що вказали на неї. Не включено до нього двох законопроектів, тому зараз я даю доручення Апарату розібратися з цим питанням. Також я даю доручення комітету під час обідньої перерви зібратися і включити цих два законопроекти до порядку денного, щоб це питання ми могли розглянути після перерви з 12 до 12:30. Шановні колеги, сприймається такий підхід? Він погоджений з усіма лідерами фракцій і груп. Шановні колеги, оскільки ми не затвердили допоки порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, нам необхідно прийняти рішення про затвердження порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, який був вчора обговорений, схвалений Погоджувальною радою. Шановні колеги, будь ласка, приготуйтесь до голосування, щоб ми могли затвердити порядок денний сьогоднішнього пленарного засідання, а до порядку денного сесії ми повернемося після обіду. Добре? Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця швидше, ми готуємося до голосування. Сьогоднішнього порядку денного? По одній хвилині? Будь ласка, хто? Артур Володимирович, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги, ви знаєте, я, звичайно, розумію, що через недостатню кількість голосів ви сформували повністю пустий порядок денний на сьогодні, бо інакше не повертається, як то кажуть, язик не повертається іншим словом називати. Але у мене велике прохання, Руслан Олексійович, перед цим голосуванням додати в порядок денний на сьогодні законопроект "Європейської солідарності" 6542 про виділення додаткових 50 мільярдів на українську армію. Бо указами Президента, всі це знають, гроші не виділяються. Це чистий піар – оцей указ, про який сьогодні нам зачитували з трибуни. Ви самі все розумієте і військові розуміють, що гроші виділяються законом України і змінами до бюджету. Тому, Руслан Олексійович, прохання тут і зараз включити до порядку денного на сьогодні законопроект 6542 про додаткові 50 мільярдів на Збройні Сили України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хто далі? Клименко я бачу.

а територіальна оборона за ці два тижні могла би значно укріпитися і могла би займатися створенням у тому числі і другого, і третього рівня територіальної оборони. Дуже дивно, що немає цього законопроекту в порядку денному. Тому, якщо можемо, будь ласка, давайте-таки будемо послідовними і будемо виділяти кошти на територіальну оборону, тому що це один з інструментів стримування агресії Російської Федерації. Дякую. Прошу включити. А також наш законопроект про про спецфонд для військового збору, який ми подали і зареєстрували у Верховній Раді, щоб гроші йшли виключно для військових. Будемо дуже вдячні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Юлія, я просто хочу нагадати, що формування порядку денного, воно відбувається спочатку на Погоджувальній раді. Давайте все-таки ми сьогодні проголосуємо те, що можна, залишилося дуже обмаль часу. Проголосуємо те, що є, а далі будемо розглядати інші питання, про які ви говорите. Будь ласка, хто? Соболєв Сергій Владиславович. Соболєв, "Батьківщина". Шановні колеги, ну я вже не кажу про 42 питання, які ми в загальний порядок денний подавали і жодне з них не включено. Але принаймні на сьогодні велике прохання включити питання 5866-1 стосовно відстрочки по ФОПах. Ми знаємо, що є рішення податкової адміністрації не знімати штрафи, але це фактично порушення закону – те, що вони роблять. Нам треба це узаконити і зробити це документом, який буде діяти на будь-який час. Тому велике прохання, якби ми сьогодні могли почати розгляд цього питання, це б зняло напругу. І друге. Ми підтримуємо пропозицію наших колег по збільшенню фінансування на територіальну оборону, і це був би дійсно суттєвий внесок сьогодні наш, оскільки далі перерва і ми не будемо голосувати два тижні. Дякую.

за невстановлення розрахункових апаратів (РРО) для наших мікропідприємців. Ми дискутували на цю тему в Голови Верховної Ради України і з головою профільного комітету, питання. Ми розуміємо, що ми не можемо відтермінувати повністю штрафи за невстановлення до кінця року РРО, але принаймні компроміс був знайдений на місяць, два, три і так далі. Тому я вважаю, що це питання ми можемо виносити в порядок денний. Я думаю, що це також не місце бити себе в груди, говорячи про те, хто більше патріот і хто більше думає про військовослужбовців. Ми неодноразово зверталися до Міністерства оборони і уряду в цілому, останній раз на "годині Уряду" в минулу п'ятницю. Будь ласка, Міністерство оборони, подавайте законопроекти, в тому числі про територіальну оборону, ніхто затягувати питання не буде і готові фінансувати зміни до бюджету на поточний рік. Ми чекаємо на ці законопроекти. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бакунець. Будь ласка, Павло Андрійович. до Постанови про порядок денний першого дня роботи сьомої сесії включити законопроект, про який волають підприємці, – номер 5866 прим. 1, і однозначно включити законопроект законопроект про те, аби збільшити кошти на фінансування матеріально-технічної бази для сил територіальної оборони. Адже по всіх громадах є велика кількість людей, котрі хочуть вступити до лав національного спротиву, їх потрібно навчати однозначно, і для цього потрібно виділити нам з вами тут в залі додаткові кошти. Тому ми просимо про включення цих двох законопроектів до порядку денного сьогодні.

На жаль, Погоджувальна рада не підтримала, але це може зробити зала. Тому що у нас на Погоджувальній раді вирішує все фактично один представник монобільшості. Шановні колеги, я з такою напругою чую бажання воювати. Ми не маємо сьогодні своїми виступами провокувати будь-яку ескалацію. Президент же сказав тільки що вам: "Не паниковать". Тому ми просимо поставити в порядок денний сьогоднішнього дня нашу постанову, яка закликає почати розгляд пакету законів, передбачених Мінськими угодами. Саме і виключно Мінські угоди є запорукою миру і є запорукою того, що спокій повернеться в нашу країну. Шановні колеги, є пропозиція визначатися по цих питаннях відповідно до порядку надходження. Я попрошу приготуватися. Перша пропозиція пролунала від мене, щоб затвердити сьогоднішній порядок порядок денний пленарного засідання, який був вчора обговорений і схвалений Погоджувальною радою. Шановні колеги, це базис сьогоднішнього дня. Тому прошу народних депутатів підготуватися до голосування. Ще раз ставлю пропозицію про затвердження порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.

За-204 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ну, що ж, будемо йти тоді по кожному питанню, включаємо чи не включаємо його на розгляд. З процедури? Артуре Володимировичу, тільки з процедури, будь ласка. Шановний Руслане Олексійовичу, от тільки що в своїх виступах представники кожної з фракцій назвали певні законопроекти, які вони просять проголосувати для включень до порядку денного. Я пропоную в тому ж порядку ці законопроекти ставити на голосування зараз у сесійній залі. Дякую за увагу. То тоді, Артуре Володимировичу, нагадайте номер вашого законопроекту. 11:43:36 ГЕРАСИМОВ А.В. Руслане Олексійовичу, 6542 про зміцнення обороноздатності держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування пропозицію включити до сьогоднішнього порядку денного 6542. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-195 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях. Далі, будь ласка, який номер вашого законопроекту? Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію включити сьогодні до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання законопроект 5866-1. Готові голосувати? Прошу голосувати. 5866-1. За-195 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях.

Зараз дійдемо до вас, ми ж по черзі йдемо. Ярослав Іванович, будь ласка, який у вас? 11:45:52 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановний головуючий, у мене є пропозиція, я думаю, яка об'єднає зал. Зараз була пропозиція від "Європейської солідарності" щодо фінансування армії, від колег щодо ФОПів і від наших колег щодо знову ж таки військового збору. Я пропоную, а давайте об'єднаємо цю пропозицію, поставимо на порядок денний і думаю, що це не тільки допоможе зараз отримати позитивне голосування, а хоча б дасть відповідь і шановним журналістам, і нашим громадянам – а навіщо сьогодні на один пленарний день зібралася Верховна Рада України. Тому прошу поставити це питання на порядок денний згідно цієї пропозиції. Дякую. Ви хочете разом їх поставити… Ярослав Іванович, всі номери дайте, будь ласка, тоді. Дивіться, в мене записані номери: 6542, 5866-1, 6566. Все правильно? Ви пропонуєте поставити їх всі разом, да? Я просто не знаю, наскільки… Вони готові до розгляду просто? Мені говорять – ні, вони не готові до розгляду. Артур Володимирович, з процедури, будь ласка. 11:47:24 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Руслан Олексійович, у нас за 12 хвилин починається перерва і, я думаю, комітети, навіть якщо щось їм не подобається в цих законопроектах, отримають 30 хвилин для того, щоб терміново їх розглянути і ми зайдемо до сесійної зали з готовими законопроектами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я тоді ставлю цю пропозицію: відповідно законопроекти 6542, 5866-1 і 6566, щоб зараз їх включити до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-142 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, тоді в мене буде пропозиція. У мене тоді, якщо… А, будь ласка, Олександр Сергійович, і тоді я скажу пропозицію, щоб ми перейшли врешті-решт до … 11:48:27 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний пане Голово, пропозиція, яка була озвучена нашим колегою народним депутатом Шуфричем, це проект Постанови номер 5647. Це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до лідерів парламентів та урядів країн Нормандської четвірки щодо невідкладного проведення… припинення конфлікту на сході України, далі по тексту – імплементації Мінських угод Це надзвичайно важливе питання, сьогодні про нього говорив і Президент України в рамках свого звернення. Ми знаємо, що будуть відповідні домовленості і зустрічі відповідні у Берліні уже приблизно за тиждень. Тому надзвичайно важливим є розпочати цей шлях щодо імплементації політичної частини Мінських угод. Прошу поставити також цю постанову на голосування для включення її до порядку денного сьогоднішнього дня. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування про включення до порядку денного сьогоднішнього дня… Вона не готова мені говорять. Ну, теж по тій же ж програмі, якщо набереться, то тоді комітет… 5647, шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до сьогоднішнього порядку денного. Прошу голосувати.

Бакунець. Я бачу, я бачу. Я вам потім дам. Я не можу зупинити Бакунця і передати Василю Івановичу. Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович. 11:50:07 БАКУНЕЦЬ П.А. Шановні колеги, все ж таки давайте хоча б в цей непростий час дамо ще кілька місяців подихати нашим підприємцям. Прошу вас поставити на голосування включення до порядку денного 5866 прим.1, зробіть цей крок назустріч. Ми не можемо ще раз ставити, тому що ми вже проголосували, Верховна Рада з цього питання визначилася як окремо, так і разом. Шановні колеги! Будь ласка, Василь Іванович Німченко. Шановні колеги, ми так багато балакали з вами про соціальний захист шахтарів, які працюють на 1000-метровій глибині. А ви подивіться, не треба в глибину лізти, подивіться законопроект 5891 – заборгованість по заробітній платі. Нам взагалі не стидно? Тут про 50 мільярдів ведуть розмову, може, резонно, а людям платню не платять. Ми що, не розуміємо? Тому я прошу, щоб ми включили… Будь ласка, головуючий, включіть, будь ласка, це в денний порядок розгляд 5891 – заборгованість по заробітній платі шахтарів. Ще раз прошу, колеги, підтримайте, будь ласка. Він у нас є, друге читання. Чому ми не включимо вкралася технічна помилка, ці законопроекти стоять на виключення, а такого не може бути. Тому я попросив о 12:00 зібратися комітет і довключити їх в порядок денний сесії, і ми їх розглянемо під час розгляду сесії. Ми зараз не можемо їх розглянути, тому що це друге читання, вони не готові до розгляду. Шановні колеги, друге читання не готове до розгляду. Шановні колеги, от дивіться, давайте ще раз фіналізуємо це, я бачу, що нам треба вже йти на перерву, а комітету треба засідати. Тому, шановні колеги, я ще раз, підводячи риску, фіналізуючи, я даю доручення комітету зібратися зараз, переглянути оцей порядок денний з тим, щоб цих два законопроекти, які які випадково потрапили, щоб їх прибрати з цієї постанови. Я думаю, що після обідньої перерви ми зберемося всі разом з проголосуємо цю всю Постанову. Шановні колеги, на цьому я оголошую перерву. Зберемося о 12:30. А голів

Під час перерви я дав доручення Апарату Верховної Ради довключити до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання додаткові пропозиції, які звучали в цьому залі, на яких наполягали наші колеги. А саме: законопроекти номер 2765, 5891-1, 6542, 5866-1, 6566, 6519. При цьому законопроекти, щодо яких ми піднімали питання – 2765, 5891-1, вони виключаються з переліку законопроектів, які комітети Верховної Ради України за висновками їх попереднього розгляду пропонують не включати до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України України дев'ятого скликання. Тобто ви зрозуміли, ті законопроекти, про які ви говорили, ми їх довключили до порядку денного сесії, до 1 тисячі 900 законопроектів. Тому, як би ми сподіваємося і на розуміння з боку фракцій, що те, про що ви пропонували, воно включено. Крім цього, ми усунули цю помилку, яка була долучена. Тому, шановні колеги, прошу займати місця. Ні, ми вже обговорили Артур Володимирович. По одній хвилині, так. Будь ласка, Артур Володимирович. По-друге, хочу вам сказати, що тільки що відбулося засідання фракції політичної партії "Європейська солідарність", і ми прийняли рішення, що ми будемо голосувати за порядок денний сесії, якщо законопроект 6542 про виділення (термінове, підкреслюю, виділення) 50 мільярдів на українську армію не просто буде включено у порядок денний сесії і забуте монобільшістю, а воно буде сьогодні поставлено на розгляд і сьогодні прийняте в першому, підкреслюю, в першому читанні. Вибачте, сьогодні Президент України з цієї трибуни говорить про термінове фінансування армії, і єдиний законопроект по змінам до бюджету, який сьогодні є в бюджетному комітеті, який стосується армії, це 6542. Тому велике прохання не просто його включати в порядок денний сесії, а поставити сьогодні і прийняти сьогодні. Дякую. не набрало голосувань. Тому все-таки така пропозиція включити до сесії. Він не може бути забутий, якщо він в сесії. Будь ласка, Ярослав… Хто? Голова фракції Устінова, будь ласка. Після цього від фракції "Батьківщина" хто буде? Соболєв. Хтось від вас буде? Погодження є? Чи ви хочете відповісти? Бакунець. І переходимо до голосування. Будь ласка, Устінова. 12:40:51 УСТІНОВА О.Ю. Шановні колеги, дуже хотілось би побачити у порядку денному все ж таки виділення 2,7 як ми і обіцяли, для територіальної оборони. На жаль, наскільки я знаю, половина парламентських фракцій не хоче це підтримувати. Не розумію, чому. Тому що це ключове, що зараз потрібно нашим військовим. І друге. Я дякую, що поставили в порядок денний законопроект наш про те, що буде створюватися спеціальний державний фонд, в який буде йти військовий збір, і всі гроші, які зараз, півтора відсотка, перераховують українці військового збору, будуть іти прямо на нашу оборонку, а не те, як це зараз іде в загальний котел бюджету. Тому ми підтримуємо це. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Соболєв Сергій Владиславович. Соболєв, "Батьківщина". Щойно закінчилося засідання фракції. Наша пропозиція, мені здається, близька, яка дасть можливість розблокувати роботу парламенту. Оскільки шахтарські питання повернуті назад, ми так зрозуміли, два, ті, які в першому читанні; і три питання, на яких наполягали три фракції – це військовий збір, це оборонний бюджет і це ФОПи, включені в порядок денний. Єдине уточнення: з розглядом їх на першому пленарному засіданні наступного тижня пленарного. Мені здається, якщо так, тоді всі себе знайдуть і це буде компроміс, за який готові будуть всі проголосувати. Це дасть можливість протягом двох тижнів комітетам розглянути ці питання і на наступний пленарний тиждень, після 15 лютого ми їх розглянемо в сесійній залі і це вирішить всі питання, а сьогодні підемо по тому порядку, який ви запропонували. Дякую. Дякую. Сергій Владиславович, ну, все-таки порядок денний наступний визначає Погоджувальна рада, але ми можемо попросити Погоджувальну раду врахувати це. Ми не можемо зараз це проголосувати в залі, тому що зараз питання – виключно порядок денний сесії. Тому все-таки прошу підтримати це.

дослухалися і все ж таки включаєте в порядок денний, пропонуєте включити в цій залі і законопроект на підтримку ФОПів (5866 прим.1) і, звичайно що, законопроект на збільшення фінансування Збройних Сил України для того, аби була можливість матеріально-технічного забезпечення для Сил територіальної оборони. Думаю, це правильні кроки, депутатська група "Довіра" підтримує дану пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Нестор Іванович Шуфрич. Дякую, шановний пане Голово. На жаль, жодна з двох постанов, яка стосується врегулювання конфлікту на Донбасі і виконання Мінських умов, не врахована для розгляду сьогодні. Ми могли би піти на певний компроміс і погодитися, якби ми зараз проголосували щодо розгляду цих питань на першому пленарному засіданні після карантинного, ну, скажемо так, неприсутності на засіданнях в пленарному режимі. І це може вирішити не тільки Погоджувальна рада, ми могли це вирішити зараз голосуванням, якби на то була ваша доля. Ну і, безумовно, треба визначитися, коли ми розглянемо законопроект 5866-1, на яких наполягають наші фопівці. Ми цілком їх підтримуємо. Якщо не буде визначеності щодо розгляду цих законопроектів, наша фракція утримається від голосування. Ми говоримо про це чесно, відверто, без всяких там підкилимних… Дякую. Будь ласка, Железняк. І переходимо до голосування. Будь ласка. 12:44:53 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, ми ж всі розуміємо, за що зараз голосуємо. Голосуємо за перелік питань на пів року, де серед тисячі законів додали ще декілька законів. Перше. Дуже дивна логіка, як формується цей порядок денний. Якщо він формується лише за поданням комітетів, то, на жаль, там є закони, які не розглянуті були в комітеті. Якщо всі закони, то давайте тоді вставимо туди всі закони. А частково – що нам подобається, не подобається – ну це не дуже прогресивний підхід. Далі. Я хочу нагадати, що якщо ми зараз проголосуємо цей порядок денний, за що партія "Голос" голосувати не буде, то далі підемо по сьогоднішньому дню, де немає військових питань, соціальних, економічних, немає податкової реформи від "Голосу", немає законопроектів, що стосуються енергетичної безпеки, і будемо потім дивитися в очі нашим виборцям за те, що ми сьогодні згаяли час. Тому я пропоную цю постанову провалити, нехай її нормально доопрацюють, а сьогодні сформувати окремий порядок денний замість Погоджувальної ради, яка, як ми виявили, не була… не презентувала… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще раз… Шановні колеги, я дякую, я почув всі ваші пропозиції, зауваження. Ще раз хочу нагадати, що зараз ми голосуємо не за порядок денний сьогоднішній, не за інший. У нас одне питання – порядок денний сьомої сесії. Ті всі пропозиції, які були сказані фракціями, вони всі були долучені до цього питання – до порядку денного сесії. Тобто всі пропозиції, які ви висловлювали, вони всі абсолютно враховані і включені до порядку денного сесії, про що я наголосив. Тому я все ж таки просив би бути чесним один з одним, і давайте проголосуємо за це питання за порядок денний сесії сьомої – з тим, щоб ви могли в подальшому мати підґрунтя для формування порядків денних щотижневих і поденних. Тому, вельмишановні колеги, я свої пропозиції проголосив саме до питання про порядок денний сесії. Ще раз нагадаю, що додані додаткові пропозиції народних депутатів, а саме: законопроекти 2765, 5891-1,

за висновками їх попереднього розгляду пропонують не включати до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Тобто всі пропозиції, про які ми говорили, вони всі враховані. Я сказав все, що 5866-1 я сказав. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови (реєстраційний номер 6575) про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання з урахуванням зазначених вище пропозицій. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. (Шум у залі) Дивіться, ми ж голосуємо порядок денний, а не пленарний тиждень. Шановні колеги, кожен визначається, хто як хоче. Всі пропозиції, які ви пропонували, враховані. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в цілому проект Постанови, реєстраційний номер 6575, про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання з урахуванням зазначених пропозицій. Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За-203 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Шановні колеги, ми не прийняли порядок, тому ми йдемо по тих проектах, які ми можемо розглядати без включення до порядку денного, а це створення тимчасових слідчих комісій, вони в нас сьогодні включені до порядку, були включені до проекту порядку денного, переходимо до них. Будь ласка, йдемо далі. Ви вже все, висловилися з процедури. Я не можу поставити цю пропозицію, пояснюю, чому. Тому що ми зараз не вирішуємо питання порядку денного наступного тижня. Ми не проголосували порядок денний сесії. Такого питання, як порядок денний сесії плюс порядок денний наступного тижня, у нас немає. Все, шановні колеги. Зараз, одну секундочку, я знайду матеріали тимчасових слідчих комісій і перейдемо.

Шановні колеги, давайте перед тим, як ТСК проголосуємо, все-таки включення до порядку денного премію зенеошникам. А потім підемо по тимчасових слідчих комісіях. Ніхто не заперечує? Ставлю пропозицію… Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити зараз до порядку денного пленарного засідання і розглянути проект… Зараз, 6524, Зараз, 6524, сейчас я його знайду у себе, одну секундочку. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити до порядку денного законопроект 6524. Це проект Постанови про… Шановні колеги, я вже поставлю цю пропозицію про включення. Давайте ми перестанемо оцим займатися, чим ми займаємося. Ставлю пропозицію включити до порядку денного законопроект 6524 – проект Постанови про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1919-IX "Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік". Готові голосувати? Будь ласка, прошу голосувати.

За-281 Рішення прийнято. Я ставлю питання розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу проголосувати. Спочатку скорочена процедура. За-221 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову Комітету з питань освіти, науки та інновацій Бабака Сергія Віталійовича. Будь ласка, Сергію Віталійовичу.

Шановні колеги, я нагадаю, що 1 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила Постанову "Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік" та відповідно визначила 30 лауреатів цієї премії. Кожен з цих кандидатів потрапив до списку лауреатів премії як такий, що відповідає низці критеріїв, зокрема має бути зарахованим у поточному році до закладу вищої освіти в Україні та підписати договір про навчання із закладом вищої освіти України. Комітет отримав листа від Міністерства освіти і науки, що один з лауреатів подав заяву про відрахування із закладу вищої освіти і є відповідний наказ про його відрахування. Отже, його кандидатура має бути вилучена зі списку лауреатів як така, що не відповідає вимогам Постанови від 29 січня 2021 року. Отже, це технічний проект постанови. Комітет на своєму засіданні одноголосно його підтримав, рекомендував прийняти за основу і в цілому. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми домовлялися, що це питання ми можемо розглянути без обговорення. Чи є необхідність обговорити? Безперечно, дуже важлива річ, тому прошу записатися: два – за, два – проти для обговорення цієї постанови.

Слово надається народній депутатці Україні Піпі Наталії Романівні, фракція політичної партії "Голос". Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, дорогі українці! Ми, звичайно, будемо підтримувати цю постанову, яка фактично є технічна, поясню, що в ній. Люди… ЗНО, і хто найкращі отримав результати мають отримувати премії, але вони мають залишатися навчатися в Україні. Один з тих переможців забрав документи з українського університету і їде вчитися за кордон. Відповідно ця постанова є технічною, і щоб виплатити всім наступним, ми робимо такі зміни. Але загалом я не буду стомлюватись говорити про якість освіти в Україні, бо крім гарних класів, добрих харчоблоків, нам потрібна якість освіти. Коли ми будемо готові на рішення, які є непопулярними, на рішення, коли ми ставимо оцінки не тому, що хтось комусь подобається і не подобається, а за реальні знання? І коли ми справді будемо шукати, як стимулювати і мотивувати вчителів вчити, набувати компетенції? Адже це перш за все мусять навчитися вчителі, щоб навчити наших учнів. Ми виступаємо категорично проти для того, щоб забрати і забрати і оцінювання, які є після 4-го і 9-го класу, воно має залишатися. Також я особливо прошу звертати увагу на старші класи Нової української школи, нам треба якісні ліцеї і їх наповнення. в країні ще ніхто не бачить, як цього робити, але ми маємо знайти формулу і зробити ці належні зміни. Дякую. Прошу передати слово Роману Грищуку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Роман Грищук, будь ласка. 12:56:53 ГРИЩУК Р.П. Шановні колеги, максимально технічне питання, ми просто прибираємо одну фамилию із постанови. Тут потрібно просто проговорити, чи має це Верховна Рада робити – витрачати стільки на це часу, голосуємо "за". Дякую. Слово надається народному депутату України Макаренку Михайлу Васильовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". 12:57:15 МАКАРЕНКО М.В. Шановний Руслан Олексійович, прошу передати слово Нестору Івановичу Шуфричу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Нестор Іванович Шуфрич. Будь ласка, Нестор Іванович. Дякую, шановний пане Голово. Верховна Рада має виходити із принципу поваги до кожного громадянина України, тим паче, коли вона призначає премію за що: кращому учаснику ЗНО, які були здобуті на основі повної середньої освіти. Олексій Чекалов став одним із кращих учасників ЗНО і відповідно здобув середню освіту. Він поступив в Національний університет імені Каразіна. І склались такі життєві обставини, що він за власним бажанням звільнився з цього університету і, як нам сказали, він хоче вчитись в іншому університеті. Як будемо ми зараз виглядати, давайте чисто по-людськи. Хлопцеві 17 років, 18, і зараз ціла Верховна Рада об'єднується, щоб забрати у хлопця премію, яку ж ми самі її призначили. Невже ми зараз маємо воювати з одним учнем, який достойно склав ЗНО, який поступив, хоче змінити вуз або з інших причин хоче перейти і перестати вчитися в цьому вузі? Він виконав умову, він поступив. Я дивуюсь рішенню членів комітету профільного, які прийняли, власне, таке рішення. Закликаю вас із-за поваги до учня, до Чекалова Олексія із-за поваги до нас самих і до інституту Верховної Ради зараз не бути каральним органом і забирати премію у цього хлопця. Можливо, це для нього дійсно важливі гроші. Уявіть собі, він починає свій життєвий шлях з того, що Верховна Рада його карає. Прошу зупинитися і залишити… Слово надається народному депутату Власенку Сергію Володимировичу, фракція "Батьківщина". 12:59:45 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Рівно пів дня монобільшість у цій Верховній Раді не може затвердити порядок роботи Верховної Ради. Рівно пів дня замість відповідей на питання про те, як реагувати на концентрацію російських військ на кордоні з Україною, як реагувати на ситуацію, яка відбувається в українській економіці, як реагувати на ситуацію, яка склалася з фізичними особами-підприємцями. Нам пропонують розглядати, як з усмішкою сказав головуючий, дуже важливий технічний законопроект про те, щоб позбавити одну людину стипендії Верховної Ради України. Це все свідчить про одне єдине – ніякої монобільшості у Верховній Раді не існує, ніякої більшості у Верховній Раді не існує. Ніякої можливості приймати законопроекти у цієї Верховної Ради без участі опозиційних політичних сил не існує. про це свідомо заявити і прийняти всі рішення, які передбачені чинним законодавством з цього приводу. Якщо немає легітимної більшості у Верховній Раді, немає легітимного уряду і так далі. Але я би закликав в цій ситуації Верховну Раду… Всі говорять про об'єднання. Але питання: навколо чого об'єднуватись? Ми в "Батьківщина" точно не збираємося об'єднуватись навколо побиття ФОПів, навколо порушення надуманих кримінальних справ проти ФОПів. Ми готові об'єднатися за те, щоб дати малому бізнесу сьогодні можливість існувати і функціонувати в нормальний і хоча би мінімально доступний спосіб, так як це роблять усі країни Європи, даючи підтримку малому і середньому бізнесу в ці складні часи. А такі технічні постанови, як ми зараз розглядаємо, звичайно, треба голосувати і голосувати їх за одну хвилину. Дякую. Будь ласка, ще проситься Порошенко Петро Олексійович, фракція "Європейська солідарність" і Шахов. Так я розумію? Шахов. солідарності", безумовно, підтримує зазначений законопроект. Але на сьогоднішній день я хочу, щоб українські телеглядачі побачили, що таке парламентська криза. Сьогодні зранку з цієї трибуни виступав Зеленський і закликав за дві речі: збільшення фінансування військовослужбовців і збільшення чисельності – це все повноваження Верховної Ради. І коли ми вимагаємо поставити 6542 (збільшення фінансування), монобільшість не підтримує. Чому? Бо дуже вчепилися у "велике крадівництво", дуже вчепилися у фінансування пропагандистського "Дому" і "Ради", дуже вчепилися в інші корупційні проекти і на армію у них грошей не залишається, тобто або хрестик або труси. Виконуйте вашу позицію Зеленського – збільшити фінансування на армію. 6542 в зал і Слава Україні! Бакунець Павло Андрійович, "Довіра", будь ласка. 13:03:13 БАКУНЕЦЬ П.А. Павло Бакунець, депутатська група "Довіра". Представляю Львівщину, Яворівський і Жовківський райони. Хочу зазначити, що великим потенціалом є молоді люди, молодь Яворівщини, молодь королівська Жовківщини, молодь Львівщини, молодь України – це ті люди, котрі подбають за розвиток нашої держави. Тому сьогодні однозначно закликаю всіх, що нам потрібно збільшити можливість фінансування підтримки тих молодих людей, котрі отримують найкращі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. І їх потрібно щоразу більше стимулювати, і підтримувати, таким чином ми їм допоможемо, а не забирати у них премії.

Прошу приготуватися до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про внесення зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 1 грудня 2021 року № 1919-IX "Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік" (реєстраційний номер проекту 6524). Шановні колеги, готові голосувати?

За-263 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, є пропозиція, тому що це ми можемо розглядати за скороченою процедурою та без голосування про включення до порядку денного засідання проекту Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 26.01.2022 року про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (реєстраційний номер проекту 6273-П). Це блокуюча постанова. Ви розумієте, так? Вона розглядається за скороченою процедурою. Тому я запрошую до слова ініціатора цієї постанови народного депутата України Павлюка Максима Васильовича. Будь ласка, Максим Васильович.

в той самий час розвантажити його від занадто високих фінансових ризиків, відповідальності за весь проект реконструкції компресорної станції. Повна відсутність досвіду, персоналу, наукової та матеріально-технічної бази, яка здатна проектувати, будувати та монтувати обладнання для компресорної станції. Навіть монтаж власних турбін виконується сторонніми спеціалізованими організаціями. Сама "Зоря"-"Машпроект" виконує виключно шеф-монтаж своїх турбін. проект закону можна порівняти із ситуацією, коли один клієнт пропонує виробнику двигунів для автомобілів виготовити автомобіль, який він ніколи не виробляв, або власнику будинку запропоновано обрати генеральним підрядником для капітального ремонту його будинку компанію, яка виробляє обігрівачі та поки що не завершила жоден ремонт, пропонують доручити проведення хірургічної операції виробнику лазерного скальпеля, який раніше ніколи не оперував. Шановні колеги, під час розгляду даного законопроекту було порушено ряд статей Регламенту, зокрема, 116-а, частина перша статті 117-ї. Шановні колеги, закликаю підтримати даний проект постанови. ті, хто читав даний законопроект та розбирався в ньому, розуміють, що це законопроект не про справедливість, не про рівність, не про відкритість. Цей законопроект про те, щоб в обхід всіх процедур відкритості і прозорості і тендерів просто розпиляти 15 мільярдів гривень. Дякую, колеги. Прошу підтримати даний законопроект. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я запрошую до слова співдоповідача, голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови (реєстраційний 6273-П), поданий… внесений народним депутатом Павлюком Максимом Васильовичем. Цим проектом пропонується скасувати рішення парламенту від 26 січня цього року про прийняття в другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної переговорної процедури закупівлі. Як вказує автор у пояснювальній записці, цей закон було прийнято з порушеннями Регламенту Верховної Ради, зокрема статей 116 і 117. У підсумку розгляду цього питання регламентний комітет ухвалив висновок на цей проект Постанови (реєстраційний номер 6273-П) і прийняв рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо прийняття або відхилення цього проекту Постанови. Дякую. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, є необхідність висловитися по цій постанові? Будь ласка, прошу записатися: два – за, два – проти. Слово надається народному депутату Павлюку Максиму Васильовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги, ще раз закликаю всіх підтримати дану постанову. Звертаю також увагу, що регламентний комітет під час розгляду не запросив автора, тобто мене для розгляду даної постанови, скинув посилання на відеоконференцію лише за декілька хвилин до включення. Потім на самому засіданні комітету, коли не було підключено, не надав можливість виступити та аргументувати свою позицію. Ще раз, колеги, це законопроект не про справедливість і не про рівність, не про підтримку вітчизняних виробників. Дякую. Прошу підтримати проект Постанови.

Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, шановні українці! "Європейська солідарність" не буде підтримувати цей проект Постанови. Але я б хотів звернутися зараз до керівництва Верховної Ради з проханням ще раз поставити на голосування цієї зали включення до порядку денного сьогоднішнього дня і голосування сьогодні законопроекту 5642 про виділення додаткових 50 мільярдів на армію. Я нагадаю, що згідно з Регламентом включення до порядку денного конкретного дня ми можемо ставити не один, не два і навіть не 10, а 20 разів. я вважаю, що сьогодні фінансування української армії – це питання номер один не тільки цієї зали, а всієї країни і кожного українця. І окрім цього хотів звернути увагу українців на ще один надважливий момент. Вже півтора місяця тому Верховна Рада України прийняла законопроект і він став законом відносно навчань іноземних військових і спільної участі ними у військових навчаннях. Зеленський досі цього не підписав. Чому?

Шановні колеги, безперечно, ми всі в цьому залі маємо виступати за підтримку власного виробника і відродження нашої промисловості. Але чому 15 мільярдів гривень без ProZorro? Вам не здається це дивним? під стінами вже який день ФОП. І сьогодні вони стояли в надії, що ми проголосуємо той порядок денний, де буде ключовий законопроект про відтермінування РРО або корективи з його застосуванням. Але у нас не знайшлося на це часу. А на те, щоб поставити проект постанови про скасування постанови, яку ми зараз обговорюємо, у нас час знайшовся. Чого сьогодні знайшовся? Тому що нема голосів у залі, і всі чудово розуміють, що ми цих 226 голосів не наберемо. Все, що сьогодні ставиться сюди по суті, не набере підтримки. Тому, товариство, шановні українці, не можна прикриватися гарними гаслами, говорячи, що ми підтримуємо виробництво великих підприємств і не звертати увагу на те, що 2 мільйони людей, які продовжують боротися за свої права, не мають цих прав і змушені робити те, що їм не властиво – стояти з дня в день і просити нас, народних депутатів, підтримати їхню ініціативу. Я розумію, ще раз, що у нас нема сьогодні на це голосів, але сьогодні не останній день. Будуть наступні пленарні дні, буде наступна сесія, я дуже сподіваюся, що колеги з "Слуг" "слуги" поодужують, у них набереться додаткових 20 голосів і вони під надуманими причинами не будуть скасовувати роботу нашого парламенту.

Шановні народні депутати, хочу звернути увагу на те, що в державі існує декілька принципів щодо проведення закупівлі. Перше – це через систему ProZorro, інша система – закупівлі в єдиного учасника. Ще законом дуже трудно було, по суті, придумати таку історію, але наша Верховна Рада придумала. Що мішає провести по одній чи по іншій процедурі ті чи інші роботи? Абсолютно нічого. Але що по одній, що по другій процедурі будуть відповідати. А по цій процедурі новій як ти притягнеш таку кількість народних депутатів? І всі будуть добросовісно виконувати закон, і красти, і все буде дуже гаразд і дуже чемно, і даже термін для себе встановили. А правки "Опозиційної платформи – За життя", що, слухайте, так давайте не три роки, давайте хоч рік, давайте, якщо уже Верховна Рада дозволяє, то дайте можливість доповісти з трибуни Верховної Ради, куди ж гроші ділися, і побачили б контрольно-ревізійного управління результати про хід будівництва і все інше. Не захотілося. А такі рішення "Опозиційна платформа – За життя" апріорі не може підтримувати підтримувати цю постанову, тому що ще законом не дозволяли красти. Ми будемо підтримувати цю постанову і просимо всіх народних депутатів схаменутися і не дозволити таким ініціативам помимо процедур, які встановлені в державі, придумувати третю процедуру безвідповідальну, але з колосальною витратою коштів. Дякую. Будь ласка, Железняк. І після цього переходимо до голосування, шановні колеги. 13:15:55 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, я нагадаю, що ми голосуємо Постанову щодо порушення Регламенту під час підготовки закону. І ми можемо погоджуватися чи не погоджуватись з логікою законопроекту, я особисто не голосував, хоча і мав розмову з представниками Харківської області і депутатами, які мали іншу позицію, процедура підготовки законопроекту була порушена, тому що нагадаю, що саме в цьому законопроекті було дві правки, 9-а, 10-а, якщо мені правильно нагадується. Перша – це вивести закупівлі з процедур контролю, друга – це збільшувати ціну закупівлі на 50 відсотків, якщо контракт довше ніж 3 роки. Я розповідав з цієї трибуни і під час розгляду законопроекту, чому це корупція. І тому дякую всім, хто не підтримав ці правки. Але давайте закінчувати практику, коли закони заздалегідь виносяться з порушенням 116-ї Регламенту. І тут якраз відповідальність президії, щоб такі закони перевірялися, і якщо ми побачимо знову повторення такої ситуації, просто не виносились на розгляд. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Приготуйтесь до голосування. Ще раз нагадую, це блокуюча постанова. Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 26.01.2022 про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону про внесення змін до розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей застосування переговорної процедури закупівлі (реєстраційний номер проекту 6273-П). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. Шановні колеги, у нас є деякі тимчасові слідчі комісії. Але є пропозиція. У нас є два освітніх законопроекти. Чи не будете ви проти, якщо ми зараз включимо їх до порядку сьогоднішнього, до порядку денного, і проголосуємо? Не будете? Шановні колеги, є пропозиція включити до сьогоднішнього порядку денного і розглянути два законопроекти 6354 і 6445 – це освітні законопроекти. Шановні колеги, будь ласка, прошу підтримати і проголосувати включення і перехід до розгляду цих двох законопроектів – 6354 і 6445. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-277 Рішення прийнято. Переходимо до розгляду тоді законопроекту 6354. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу. Шановні колеги, прошу розглянути це питання за скороченою процедурою. За-209 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народну депутатку України Юлію Миколаївну Гришину. Будь ласка, Юліє Миколаївно. Шановні українці, шановні колеги, сьогодні ми будемо говорити про санаторні школи. На жаль, на місцях трансформація санаторних шкіл триває не в тому напрямі, як нам всім би з вами хотілося. На жаль, масово замість трансформації санаторні школи в нас ліквідуються, а права дітей масово порушуються. Ми всі з вами пам'ятаємо, декілька місяців назад рішення місцевої влади в Закарпатті, коли просто одним рішенням ліквідували 4 спеціальні і 1 санаторну школу. Наш законопроект, який, до речі, підтримано представниками абсолютно всіх фракцій, який ми розробляли з представниками всіх фракцій, з представниками Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, 4354, він безпосередньо покликаний вирішити цю проблему. Ми вже третій рік живемо в умовах пандемії, і зберегти здоров'я наших дітей – це основна задача нас з вами, дорослих. ліквідація можливості отримувати профілактичні послуги абсолютно цьому не сприяє. Тому враховуючи те, що нещодавно міністр охорони здоров'я заявив про те, що наразі лише створюється мережа реабілітаційних закладів МОЗ, ми вважаємо, що недоцільно ламати існуючу систему санаторних шкіл, допоки не з'явиться альтернатива від МОЗу. Тому ми приймаємо рішення продовжити строки трансформації санаторних шкіл до 2024 року. І ще я хочу сказати, що зараз тут по залу обговорюються, дискутуються питання про те, що цей закон прошу підтримати цей законопроект… Дякую. Запрошую до слова співдоповідача, співдоповідачку, перепрошую, голову підкомітету Комітету з питань освіти, науки та інновацій Олену Георгіївну Лис. Будь ласка, Олена Георгіївна. Шановний Голово, шановні народні депутати, Комітет з питань освіти, науки та інновацій розглянув на своєму засіданні 27 січня 22-го року проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу, внесений народним депутатом Гришиною та іншими народними депутатами України. При розгляді законопроекту були проаналізовані висновки відповідних центральних органів виконавчої влади та громадських організацій, які були подані на запит комітету. Зокрема, Міністерство фінансів України, Міністерство охорони здоров'я України, Українська асоціація районних та обласних рад підтримують законопроект без зауважень. Міністерство освіти і науки України, підтримуючи ідею необхідності ухвалення проекту, висловлює пропозицію щодо збільшення терміну від трьох місяців до одного року проведення Кабінетом Кабінетом Міністрів України прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України також висловлює низку зауважень та пропозицій, які можуть враховуватися під час підготовки законопроекту до другого читання. Враховуючи вищевикладене, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу, внесений депутатом Гришиною… доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням поправок і пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи, скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину і внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Прошу врахувати рекомендації Комітету з питань освіти, науки та інновацій. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорювати цей законопроект? Прошу записатись: два – за, два – проти, будь ласка.

Шпак, фракція "Слуга народу". Санаторна школа дозволяє поєднати освітній процес з лікуванням дітей з важливими хворобами та вчасно здійснювати профілактику ускладнень. Проте, зазвичай в громадах на місцях краще знають, саме які потреби мають дані заклади освіти. Органам місцевого самоврядування надали повноваження щодо трансформації санаторних шкіл в інші заклади освіти, виходячи саме з потреб на місцях. І як показує практика, цей процес трансформації на сьогоднішній день Із 65 санаторних шкіл, що функціонують в Україні, близько 40-а знаходяться в процесі такої трансформації в інші навчальні заклади, передусім – в ліцеї та гімназії. Зрозуміло, що звичайний освітній заклад не має можливості надавати певні якісь лікувально-оздоровчі послуги таким дітям. Тому саме для цього в проекті пропонується передбачити можливість створення таких пунктів саме в школах, які будуть допомагати в лікуванні та навчанні дітей. Якщо запити суспільства щодо дітей з особливими потребами мають саме велику кількість, на місцях можна створювати і спеціальні школи, і навчально-реабілітаційні центри. Однак, немає достатньо часу щодо реалізації даного проекту, і саме цей законопроект дає можливість продовжити термін реалізації щодо трансформації. Щодо законопроекту, законопроект був підтриманий всіма міністерствами і відомствами, також законопроект підтриманий Асоціацією міст України. Тож давайте підтримаємо і ми, тому що саме ми повинні надати якісну освіту дітям з особливими потребами. Дякую. Дякую. Слово надається народній депутатці Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, це другий законопроект, який стосується освіти, який ми розглядаємо сьогодні в цей не дуже вдалий для українського парламентаризму день. Мені дуже прикро, що цей другий законопроект, за великим рахунком, настільки ж мало має стосунку до реформи в сфері освіти, як і попередній. Досить технічне рішення, яке насправді великою мірою загальмовує реформи в Україні, започатковані декілька років тому. І при цьому я хочу сказати, що, на жаль, до порядку денного не потрапляють закони, які дійсно могли би змінювати ситуацію в сфері освіти і науки. Для мене досі незрозуміло, чому вчора на Погоджувальній раді було знято з порядку денного мій законопроект про те, аби не призначати ректорів та міністрів, які мають плагіат в науковій роботі. ми маємо абсолютно технічні рішення, які потрапляють в порядок денний. Але гірше інше – вся політика в сфері освіти, особливо вищої освіти, на сьогодні викликає багато питань. Шановні колеги в залі, скажіть, будь ласка, а вам не соромно, коли ректором новоствореного університету в Харкові обирають чинного депутата від фракції "Слуга народу" Андрія Одарченка? Скажіть, будь ласка, в якому світі це прийнятно, коли за умови, коли є заява в поліцію про те, що є порушення в процедурі проведення виборів, попри це міністр призначає людину ректором, після цього відтерміновує це призначення на 2 роки, до закінчення терміну дії мандату. Разом з тим, в моєму рідному університеті в Києво-Могилянській академії міністерство відмовляється визнавати результати виборів. Шановні колеги, шановний пане Шкарлет, який зараз нас слухає, жоден міністр освіти, який вступав у бійку з Києво-Могилянською академією, не вигравав, спитайте Табачника. Я більше вам скажу, що жоден Президент України, який вступав у бійку з Києво-Могилянською академією так само не вигравав, спитайте самі знаєте кого. Тому я дуже закликаю до свідомої і зрозумілої політики у сфері освіти для того, аби ми потім не чули про те, що якийсь випускник школи з найкращими результатами ЗНО поїхав вчитися за кордон. Дякую. Слово надається народному депутату України Шахову Сергію Володимировичу, депутатська група "Довіра". 13:29:24 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Передаю слово Сергію Вельможному. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергій Вельможний.

Сушку Павлу за фахову роботу, за створене ТСК, яка розглядає проблемні питання щодо ліквідацій санаторних шкіл. Був присутній на даному засіданні, де піднімалося питання, які виникають щодо трансформації санаторних шкіл та шляхи їх вирішення. Де було заслухано губернатора Луганської області і які дії і шляхи вирішення щодо даної школи рубіжанської, і її фінансування і вирішення питання. Де ми почули тільки проблемні питання, але не почули їх шляхи вирішення. І даний законопроект не вирішує всі питання, проблемні питання трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу, він тільки продовжує до 1 липня 2024 року в перехідний період для зміни типу закладів освіти. А також не вирішено питання щодо відповідного фінансування і відповідні розрахунки до законопроекту не надані. Але були поставлені певні запитання до голови військово-цивільної адміністрації, які шляхи вирішення і що з цим робити. Є певні можливості і всі можливості для того, щоб забезпечити Дякую ми будемо підтримувати даний законопроект, але він не вирішує всі питання щодо роботи санаторних шкіл. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Слово надається народному депутату України Євтушку Сергію Миколайовичу, фракція політичної партії "Батьківщина", будь ласка. Іван Григорович Кириленко, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Ми попереджали, коли приймався базовий закон, що з наскоку, вибачте, нахрапом ліквідувати протягом короткого терміну десятки шкіл із специфічною формою навчання і лікування дітей, – буде біда. Так і сталося, на превеликий жаль. На превеликий жаль, так і сталося. Тому конкретний позитив цього законопроекту полягає в наступному: це мораторій на два з половиною роки на це божевілля, і це правильно, і це позитив, який треба підтримати. Повірте, коли це питання розглядалося на комітеті в режимі онлайн, ми запросили керівників таких закладів, і наскільки було болісно слухати і чути, що за чотири роки в ці заклади не те, що ніхто не приїжджав з базового міністерства, дзвінків навіть не було. Друзі, проблеми звичайно тут є і їх треба вирішити за ці два з половиною роки. Чи вони будуть перепрофільовані, чи вони будуть мати інший статус – за цей час можна детально вивчити. Що ми пропонуємо. Або ми залишаємо норму в цьому законі – мораторій, і більше не треба влазити в інші процедури, які не врегульовані на жаль, в цьому законі, або їх треба до другого читання врегулювати. А що таке специфічні послуги? Треба їх розкрити зміст. А що таке оці підрозділи, які в школах будуть санаторно-профілактичні? А їхня структура? А які функції? За ліцензування вже тут була розмова, чи треба, чи не треба. Та ні, мабуть, ліцензування буде необхідне, бо це все-таки медичні послуги. Тому до другого читання або прибираємо це і хай уряд цим займається, або розшифровуємо. А так я хочу подякувати всіх авторів, починаючи з Юлії Миколаївни, за те, що цей закон внесено, прислухались до побажань "Батьківщини". Дякую. Так, зараз хвилиночку. Будь ласка, зараз Констанкевич Ірина Мирославівна. Потім Герасимов Артур Володимирович і Павленко Юрій Олексійович. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Ірина Мирославівна. Шановні депутати, я прошу підтримати даний законопроект, оскільки предметом цього законопроекту є діти. Діти, які мають хвороби, які мають складні хвороби, і вони, на жаль, уже мають проблеми життєві, а ми ще українським законодавством створюємо їм освітні проблеми. Я хочу подякувати робочій групі, яка напрацювала, ТСК, які глибоко вивчили дану проблему. І направду, хоча це відтермінування проблеми, але за нього треба проголосувати. І друге. Ми звертаємося до уряду з категоричною вимогою збільшити фінансування на потреби дітей, які мають патронаж в освіті. На 2022 рік не виділені кошти на забезпечення патронажу для індивідуальної форми навчання в закладах середньої освіти – це практично 3 мільярди гривень. Я вважаю, що в такій ситуації економити саме на цих дітях – це злочинно. Дякую. Слово надається народному депутату України Герасимову Артуру Володимировичу, фракція "Європейська солідарність". Будь ласка, Артур Володимирович. Шановні колеги, ми утримаємося під час голосування за цей законопроект. Друге. Я хочу щиро подякувати студентам, викладачам і співробітникам Києво-Могилянської академії за те, що не дали владі сфальшувати вибори і обрати того, кого хоче влада. Так тримати! І ключове. Сьогодні вранці з цієї трибуни пан Зеленський сказав, що він підтримує українську армію. Не вірю! Поясню. Тому що одна справа говорити і піаритися, інша – робити. Чому? Указами гроші не виділяються, а ви не хочете голосувати сьогодні в цій залі виділення додаткових 50 мільярдів на армію. І друге. Місяць тому Верховна Рада прийняла Закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Зеленський його й досі не підписав. Якщо ви не боїтеся Путіна, підписуйте його сьогодні, якщо підтримуєте армію – сьогодні!

терміну з 2022 на 2024 рік. Але по факту цей закон чітко показує системні проблеми, які є сьогодні в України і в рамках реалізації цих так званих реформ – освітньої, деінституалізації і багатьох інших, в яких, на жаль, забули про дітей. базовий закон визначив чомусь дати, до яких треба закрити дитячі заклади, але там немає жодної дати і відповідальності посадових осіб, до яких дат треба створити альтернативні послуги в громадах на базовому рівні. Тому я вважаю, що треба припинити цю практику перенесення дат, вилучити цю норму в принципі, підійти системно, як це сьогодні робить тимчасова слідча комісія, до питань захисту забезпечення прав дитини в будь-якій реформі, яка ініціюється чи урядом, чи в цій залі. Дякую. Шановні колеги, ми завершили розгляд питань порядку денного. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Пропозиція комітету прийняти за основу, а також скоротити наполовину строки, тому я поставлю їх почергово. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстраційний номер проекту 6354). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу проголосувати. За-235 Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще пропозиція комітету... Ні, ну, комітет пропонує скоротити наполовину строки подачі поправок, пропозицій і поправок та підготовки до другого читання. (Шум у залі) Ну, немає такої пропозиції комітету, шановні колеги. Якби було за основу і в цілому – я би... Ну дивіться, я ж не знаю. Голова комітету, що? Ні, голова комітету каже "ноу". Скорочення строків. Давайте підтримаємо скорочення строків, щоб вони могли швидко доопрацювати. І як ми вже вийдемо в парламентську залу, щоб ми могли також проголосувати. Тому я ставлю пропозицію скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання відповідно частини другої статті 116 Регламенту по законопроекту 6354. Прошу проголосувати.

За-192 Рішення не прийнято. Будемо 14 днів приймати поправки. Дякую, колеги. Йдемо далі. Наступний законопроект, ми проголосували про включення його до сьогоднішнього порядку денного, – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (реєстраційний номер проекту 6445). Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Будь ласка, прошу проголосувати. За-203 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Чорного Дмитра Сергійовича, автора цього законопроекту. Будь ласка, Дмитро Сергійович. Доброго дня, шановні колеги! До вашої уваги законопроект 6445 про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. Це одночасно і простий, але надважливий для розвитку науки законопроект. Чому виникло це питання? Відповідно до порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України бюджетні кошти спрямовуються на грантову підтримку фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних та гуманітарних наук та прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, які визначаються відповідним законом. Точніше, такі пріоритетні напрямки були визначені до 2021 року включно. На 22-й рік дані пріоритетні напрямки не затверджені. На відповідну бюджетну програму у Державному бюджеті України на 2022 рік передбачено 833 мільйони гривень. Для чого? Для того, щоб відповідні закладені кошти в бюджеті можна було використовувати, необхідно мати затверджені пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки на 22-й рік. Зазначену проблему вирішує законопроект 6445. Його метою є продовження чинних пріоритетних напрямків на 22-й рік. Тому з огляду на це необхідно невідкладно приймати даний законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності. Шановні колеги, прошу підтримати. Дякую, Дмитре Сергійовичу. Шановні колеги, я запрошую до слова співдоповідача – голову підкомітету Комітету з питань освіти, науки та інновацій Валерія Вікторовича Колюха. Будь ласка, Валерій Вікторович. Шановні народні депутати, враховуючи загрози, які виникають в поточному році з проведенням наукових, науково-технічних досліджень у зв'язку з закінченням терміну терміну дії в 2021 році пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, Комітет з питань освіти, науки та інновацій вважає за доцільне продовжити їх дію до кінця 2022 року і відповідно в своєму рішенні від 26.01.2022 року ухвалив наступне рішення. Включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямків науки і техніки та інноваційної діяльності (реєстраційний номер 6445), поданий народним депутатом України Ларисою Білозір та іншими народними депутатами, а також згідно з пунктом 1 частини першої і частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань освіти та науки рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду прийняти законопроект 6445 в першому читанні за основу та в цілому. Дякую за увагу і прошу підтримати. Шановні колеги, є необхідність обговорювати ці питання? Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти.

Друзі, про що цей закон. Ми міняємо цифру 2021 на 2022, все. Замість одиниці – двійка. І двійку ми хотіли поставити Міністерству освіти за те, що нам потрібно це зараз робити. Ми продовжуємо пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки, які були прийняті 10 років тому. Чому ми продовжуємо? Тому що ми зараз не можемо фінансувати науку. У нас кошти на науку виділені, науковці є. Національний фонд досліджень хоче дати гроші науковцям, не може цього зробити, бо у нас немає затверджених нових пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки і ми вимушені просто на рік продовжувати, так не має бути. Я щиро вдячний авторам цього законопроекту. Ми маємо за нього проголосувати за основу і в цілому. А Міністерство освіти разом з Міністерством економіки і Академією наук мають розробити нові пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки і дати Верховній Раді затверджувати, а не Кабінету Міністрів, як вони хочуть це зробити. За закон голосуємо. Дякую. Слово надається народному депутату України Величковичу Миколі Романовичу. Гончаренко Олексій Олексійович, будь ласка. 13:45:25 ГОНЧАРЕНКО О.О. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, безумовно, освіта, наука – це є ті принципові базові речі, які відрізняють сьогодні розвинуті країни від нерозвинутих. І звичайно, якщо ми хочемо змінити ситуацію в нашій державі, людський капітал вкладати в людину – це наше завдання. Але де ж ми це бачимо в реальності в нашій державі? Чи ми це бачимо, коли оці піар-проекти від Зеленського тільки і є щодо освіти та науки? Президентський університет – пів мільярда гривень. Куди, на що? велика кількість в державі університетів, де жебракують викладачі і немає жодної підтримки. Ні, новий піар-проект! І відчепіться заодно від Могилянки. Ті, хто починали її чіпати, завжди погано закінчували. Друге. Знов президентський фонд ще на пів мільярда гривень. Та давайте цей мільярд гривень дамо на справжню науку, справжню освіту. І я даю вам приклад, як треба працювати. Ми за один рік, сьогодні рівно рік, як ми почали відкривати "Гончаренко Центри" по Україні. Перші два центри відкрили 1 лютого минулого року, за цей час відкрито вже 24 центри. Більше 100 тисяч людей в маленьких містах України пройшли через ці центри. Більше 10 тисяч людей завершили вивчення англійської мови, отримали рівень А2. І ми це бачимо і робимо прямо зараз без жодної бюджетної копійки, без мільярдів, без мільйонів, без жодної, завдяки людям, завдяки нашим партнерам і патронам на Патреоні. До речі, я закликаю всіх підтримати нас. Ми маємо три центри на Донбасі: Костянтинівка, Лиман, Краматорськ, які працюють там. Ми маємо центр під Харковом в 30 кілометрах від російського кордону. З заходу до сходу, з півночі до півдня – так треба займатися. Приєднуйтеся до таких ініціатив, припиняйте витрачати бюджетні кошти на піар-проекти. Освіта і культура – це те, що змінить нашу державу, це наш головний капітал. Не земля, навіть не нафта. Люди! Олексію Олексійовичу, я просто просив би все-таки наступний раз по темі законопроекту. Це дуже цікаво – освітні центри, але в нас питання напрямків розвитку науки і техніки. Дякую. Я запрошую до слова Нестора Івановича Шуфрича, "Опозиційна платформа – За життя". Дякую, шановний Голово. Прошу передати слово одному із наймолодших докторів наук Колтуновичу Олександру. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Сергійович, один з наймолодших докторів наук. Дякую Нестору Івановичу Шуфричу. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні колеги! "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати пропоновані зміни, оскільки колеги вже акцентували увагу на тому, що з 2011 по 2021 рік були запропоновані відповідні пріоритетні напрями інноваційної діяльності. Розроблялися ці проекти ви подивіться, який там перелік, там і стратегічні пріоритети, ви застосуйте ті зміни, які стосуються уже і запропонуйте запропонуйте абсолютно нові пріоритетні і стратегічні пріоритети інноваційної діяльності, наприклад, з 2022-го до 2030 року. Тому що наступне десятиріччя, воно визначає абсолютно інші пріоритети з питань інноваційного розвитку. І ще один дуже важливий момент, зважаючи на те, що вже задали

неповний робочий тиждень, фонд оплати праці не фінансується з державного бюджету, і це є фундаментальна проблема нашої країни, коли ви не фінансуєте науку, а де-юре і декларативно визначаєте ці пріоритети. Тому я пропоную вам все-таки повністю переписати ці дві статті і визначити абсолютно інші стратегічні пріоритети інноваційного… ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, слово надається народному депутату України Осадчуку Андрію Петровичу, фракція політичної партії "Голос". Совсун Інна Романівна, будь ласка. 13:50:09 ОСАДЧУК Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, давайте ще раз чесно скажемо про що цей законопроект. Український уряд зобов'язаний приймати рішення щодо так званих пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. Уряд не спромігся це зробити. Що зараз робимо ми цим законом? Ми подовжуємо дію попередньо прийнятого рішення про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки. Це смішно і трагічно водночас, тому що, коли в уряду немає політики в сфері науки, то, на жаль, за це все в кінцевому рахунку платимо ми. І це ж насправді не єдина проблема, яку ми зараз фіксуємо. Чи знаєте ви, шановні колеги, що впродовж року жодного разу не збирався Науковий комітет, інституція, яка створена в рамках реформи науки, запущена декілька років тому, і ця інституція покликана саме скеровувати розвиток науки в Україні. Рік Прем'єр-міністр Шмигаль не скликає Науковий комітет. Зараз з цієї трибуни я від імені колег з "Голосу", і я точно знаю, що це підтримують члени освітнього комітету, звертаємось до Прем'єр-міністра звернути увагу на це питання. Не можна далі ігнорувати розвиток науки в Україні, тому що в кінцевому рахунку за це все ми заплатимо разом як як суспільство. Тому, шановні колеги, за цей закон треба голосувати. Хоча відверто вам скажу, що якщо ми за нього проголосуємо, то не зміниться нічого, так само як нічого не зміниться, якщо ми за нього не проголосуємо. Мені дуже прикро, що зрештою саме такі закони опиняються в порядку денному, але на це зрештою воля більшості і ваша відповідальність. Але я хочу ще раз звернутися з цієї трибуни з тим, аби ми все-таки звернули увагу на розвиток науки. Це ганебно, коли ми не можемо затвердити банальний документ на рівні уряду просто тому, що немає ініціативи, немає розуміння стратегічної важливості науки. Звертаюся з цим проханням до Прем'єр-міністра Шмигаля, а закон давайте проголосуємо, а далі перейдемо до тих законів, які дійсно будуть змінювати щось в українській науці та освіті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили… А, будь ласка, звичайно, Іван Григорович Кириленко, фракція "Батьківщина". Хто ще буде? Бачу, Володимир Юрійович Арешонков. Шановні колеги, три слова, які характеризують цей законопроект. Як кажуть слів із пісні не викинеш, вони звучать так: "За державу обидно". Шановний Руслан Олексійович, а чому при розгляді такого законопроекту в залі немає профільного віцепрем'єра, немає половини міністерства, які до чого причетні? Друзі, в країні 8 років майже йде війна. В пріоритетних напрямках інноваційної діяльності і розвитку науки оборонного комплексу немає. На себе головний тягар в цей період в економіці взяла система агропромислового комплексу. В пріоритетах АПК немає. Продовжуємо продукувати сировину, дивуємо весь світ врожаями і експортуємо те, що називається первинна обробка або чиста сировина. Отримуємо 16 мільярдів доларів доходу і пишаємося цим. Інші країни в цих умовах отримують в 10 разів більше. Руслане Олексійовичу, проголосуємо із соромом, але доручення уряду – негайно внести ці пропозиції. Що це таке?

депутатська група "Довіра" ще раз звертає увагу українського уряду на те, що потрібно надзвичайно серйозно, відповідально, ретельно готувати документи, особливо такого стратегічного програмного характеру, в тому числі те, що стосується питань розвитку української освіти, української науки, розвитку інноваційних технологій. І ми ж всі прекрасно розуміли, коли тільки 10 грудня минулого року уряд вніс зміни в діючу законодавчу базу і запропонував визначити пріоритетні напрямки інноваційної діяльності на найближчі роки. Ну невже не було зрозуміло, що ми не встигаємо їх опрацювати і прийняти? Тому сьогоднішня постанова і необхідність зараз прийняття рішення вона є очевидною, але потрібно дуже ретельно в подальшому… Дякую, Володимир Юрійович. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього законопроекту, прошу приготуватись до голосування. Прошу народних депутатів приготуватись до голосування. Є пропозиція комітету прийняти за основу і в цілому, але ми будемо ставити почергово, так як ми завжди ставимо. Тому, шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (реєстраційний номер проекту 6445). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-271 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю тоді пропозицію прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності (реєстраційний номер проекту 6445). Готові голосувати? Прошу голосувати. За-271 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, я зачитаю одну інформацію зараз і потім перейдемо ще до інших питань. Одну секундочку. Надійшла заява від народного депутата Олега Воронька. Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу". Шановні колеги, йдемо далі, йдемо далі. У нас далі три проекти постанов про утворення тимчасових слідчих комісій – 4657, 6196 і 6428. Починаємо з першої. Розглядаємо проект постанови 4457 – проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим. Це питання не потребує включення до порядку денного. І ставлю пропозицію розглянути його за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. Одну секундочку, стоп. Що у вас?

Я перепрошую, щось "Рада" не готова була, тому ще раз. Ні, вже все готово сказали нам. Ставлю пропозицію розглянути цей проект постанови за скороченою процедурою. Прошу голосувати, шановні колеги.

За-206 Рішення прийнято. Я запрошую до слова автора цієї постанови народну депутатку України Єлизавету Петрівну Богуцьку. Прошу, будь ласка. Ну, нарешті. Нарешті, друзі, ми підійшли через 8 років після початку окупації Криму до питання, які замовчувалися всі ці роки, і які ми маємо розслідувати парламентською комісією саме зараз, хоча і мали би провести це розслідування набагато раніше. Колись Вінстон Черчилль сказав: "Якщо країна, обираючи між війною і ганьбою, обирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу". Наприкінці лютого 14-го року почалася окупація Криму Російською Федерацією. Немає жодного сумніву, що саме Путін давав накази про захоплення півострова, проведення там незаконного референдуму, і що саме він як Президент Росії прийняв потім Автономну Республіку Крим до складу Російської Федерації як окремий Федеральний округ Росії, що не визнається усіма демократичними країнами світу. Але чи все зробила українська тодішня влада, щоб цього не відбулося? Що передувало окупації Криму і які обставини або факти сприяли цьому і зробили захоплення Криму можливим? Чи можна було уникнути цих обставин або їх наслідків? Чи були вичерпані всі можливості для того, щоб унеможливити замах Росії на державний суверенітет

тільки дві фракції зголосились надати своїх представників, це Григорія Немирю "Батьківщина", дякую дуже, і Олега Волошина ОПЗЖ, теж дуже дякую. Не дивлячись на це, закликаю всіх проголосувати за створення Тимчасової слідчої комісії. Дякую. Я запрошую до слова співдоповідача – голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Будь ласка, Сергій Віталійович. Шановна президія, шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим (реєстраційний номер 4657). Згідно із пропозиціями парламентських фракцій і депутатських груп запропоновано обрати до складу цієї комісії депутатів від фракцій партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" і "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Інші парламентські фракції і депутатські групи не надали свої пропозиції щодо кількісного і персонального складу цієї комісії. Щодо оформлення проекту постанови комітет у своєму висновку відзначив, що у пункті 3 проекту постанови, в якому визначається, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становить 10 10 народних депутатів України, виходячи з практики нормопроектування в частині вживання числівників "десять та більше за десять" слово "десять" має бути замінено цифрою "10". Окрім цього, у пункті 5 проекту постанови потребує редакційного уточнення прізвищ народних депутатів України, кандидатури яких запропоновано обрати до складу утворюваної Тимчасової слідчої комісії, а саме написання їх у родовому відмінку. Враховуючи викладене, комітет рекомендує парламенту розглянути проект Постанови (реєстраційний 4657) з урахуванням редакційних уточнень комітету і прийняти рішення згідно з частиною 3 статті 138 Регламенту Верховної Ради. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, є необхідність обговорити? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Кравчук Євгенія, фракція "Слуга народу". на нашу територіальну цілісність або відібрати в України частину території без єдиного пострілу, цього не буде ніколи, а ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Ці слова сказав Президент Володимир Зеленський у Посланні 20 жовтня 2020 року. Те, що головним винуватцем і агресором є Росія, не ставиться під сумнів, однак були і ті, хто спростив завдання нашому ворогу своїми діями або злочинною бездіяльністю, і щоб кожен відчував на собі відповідальність, необхідне усвідомлення її невідворотності. Ми маємо по Криму сім вироків, сім вироків із 1 тисячі 500 проваджень, які поки що нічим не закінчилися. Саме тому наша фракція "Слуга народу" наголошує на важливості утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим, яка за рік має перевірити, зібрати інформацію, брати участь у засіданнях з правоохоронними органами, щоб притягнути винних до відповідальності зрештою. Це питання довіри суспільства до нас – депутатів Верховної Ради, а також до всієї правоохоронної системи. Дякую. Прошу підтримати.

є ряд інших питань, які уже ці два роки стоять на порядку денному і, на превеликий жаль, до них чомусь руки не доходять. Я спілкуюся, не тільки я, багато з нас, з ветеранами, які були в Дебальцевому, які були в Іловайську, які вимагають теж ТСК і відкрито розслідувати ту ситуацію, яка була тоді. Вона була дуже болюча, особливо для родин тих, хто там загинув і так далі, люди не бачили і не знають правди. Тому я закликаю більшість все-таки теж розглянути питання і по Дебальцевому, і по Іловайську. Дякую за увагу. Насамперед хочу подякувати активістам, які сьогодні виступили на підтримку 121 в'язня Кремля – кримчан. Ми ні на секунду не забуваємо, що Крим – це Україна. І дуже боляче те, що в 2014 році Україна втратила Крим. Я абсолютно вірю, що це тимчасово. Давайте поговоримо, ми не проти такої розмови, чому це сталося. Давайте поговоримо про Харківські угоди, коли російський контингент в Автономній Республіці Крим було збільшено вдвічі, коли російським військовим дозволили там пересуватися по території півострова, завдяки чому окупація пройшла так блискавично, коли в Києві був Майдан і коли там розстрілювали людей. І коли в легітимності київської влади були, ну ну скажемо так, великі сумніви, особливо у тих правоохоронців, які працювали тоді в Криму. Давайте проговоримо про засідання РНБО, яке було в останній день лютого, коли вирішувалося це питання. Я була там присутня, і я є живий свідок, як і багато наших колег, хто хто і що тоді говорив і як голосував. Напевно, ця розмова доречна. Але тим, хто зараз говорить про "жодного пострілу в Криму" і здачу Криму, я вам хочу сказати одну просту річ. А що змінилося, колеги, з 2014 року? В правовому сенсі Крим – це Україна. Якщо вам так хочеться там постріляти, ідіть зі зброєю в руках, звільняйте Крим. Ідіть зі зброєю в руках звільняйте Донбас український, а не продовжуйте знімати цей дешевий піар і серіали, коли отут от поговорити. Ви не знаєте, що ТСК – це інструмент опозиції? У вас є вся влада. У вас всі правоохоронні органи. Якщо вам хочеться щось робити, то робіть це просто. Посилюйте армію і і не перетворюйте Україну на Боллівуд і Мосфільм.

як народний депутат, як колишній міністр фінансів Автономної Республіки Крим, я би з задоволенням проголосував би за цю постанову і дізнався би разом з народом України, що робили українські високопосадовці в лютому 14-го року, коли Україна втрачала Крим. Але я не буду цього робити, я поясню, чому. Тому що на протязі цієї каденції наша фракція неодноразово підіймала питання щодо відновлення тимчасової слідчої комісії щодо подій на Майдані, вбивства людей на Майдані, і щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі. На жаль, цього не було зроблено і наша фракція вважає, що говорити про будь-які тимчасові слідчі комісії на тлі того, що ці події не розслідувані – це за уже за мірою лицемірства, за межею цинізму. Не розслідувати вбивства власних громадян в мирних містах нашої країни – це неможливо. Я вважаю, що Україна має розібратися в цих питаннях. Я вважаю, що народні депутати мали б зрозуміти, що без розслідування цих питань ми не можемо рухатися далі. Я вважаю, що говорити про будь-які інші тимчасові слідчі комісії неприпустимо. І я хочу наголосити на тому, і хочу звернутися до фракції "Слуга народу", яка зареєструвала законопроект 6467 разом з фракцією "Голос", людиноненависницький проект закону, яким передбачається, що ті люди, які вбивали людей 2 травня в Одесі, прирівнюються до так званих учасників Революції Гідності, вони будуть мати права на всі льготы. Я вимагаю від фракції "Слуга народу" чітко дати політичну оцінку цього проекту закону, тому що без цього це дійсно людиноненависницький проект Закону 6467, і зараз волають ті, хто замазаний в тому, що вбивали… Шановні колеги, я просив би все-таки взаємоповагу в залі один до одного. І я ще раз вкотре говорю, я хочу, щоб в залі постійно була українська мова. "Чемодан" українською "валіза". Давайте якось все-таки так теж відреагуємо. Шановні колеги, всі висловилися з цього питання. Чи ще хтось бажає? Соломія Бобровська, так? Будь ласка, Соломія Бобровська. Я перепрошую, я без окулярів погано бачу. Соломія Бобровська. Ви знаєте, на жаль, не всі були присутні на засіданнях РНБО, але всім би дуже хотілось поставити крапки над "і" і зрозуміти хронологію, не лише, власне, хронологію, але й прізвища людей, які стояли за тим, які дії були зроблені з кінця лютого до кінця березня, і до проведення так званого окупаційного і абсолютно фальсифікованого референдуму. Тому що і наших багато друзів, і цивільних, і військових, були присутні там зі своїми задачами і операціями, і до сих пір запитують, як так це сталося. І мені би хотілося, щоб ця ТСК дала відповідь, чому попередній виступаючий міністр фінансів АР Крим у нас сьогодні стоїть в парламенті, а не сидить за ґратами. Дякую. Так, "Батьківщина" ще не доповідала, да? Будь ласка, Іван Іванович Крулько. Після цього ще хтось? І Шахов, да? І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, Іван Іванович Крулько. Потім Сергій Володимирович Шахов. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". "Батьківщина" підтримає цей проект постанови, тому що потрібно, безумовно, розслідувати всі ті події, які відбулися в 2014 році стосовно окупації Криму. Але ми повинні не забувати про те, що у нас є тимчасово окупована частина Донецької і Луганської областей, де так само фактично російська адміністрація здійснює повне керівництво українськими територіями. Тому я вважаю, що ця ТСК має бути комплексна. І ми пропонуємо, щоб до цієї ТСК також додали питання тимчасово окупованих територій Донбасу, тих котлів, в яких гинули українські воїни. Що відбувалося в Іловайську і в Дебальцевому. І ми вважаємо, що така ТСК мусить комплексно підходити до всіх тих подій, до яких призвела російська агресія і окупація частини території України. Дякую. Дякую. Будь ласка, Сергій Володимирович Шахов. І переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Будь ласка, Шахов. 14:12:54 ШАХОВ С.В. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Ми, безумовно, будемо підтримувати кожну ТСК, яка буде захищати людей і розслідувати всі злочини. щоб всі силові структури доводили нам, парламентарям, і всьому українському суспільству, покараний хтось чи непокараний. Перше. Не знайшли вбивць громадянина України, волонтера, того, хто знайшов багато злочинів (прізвище Сергій Самарський), якого вбили посеред білого дня, який був внесений в ТСК Катерини Гандзюк, досі ніхто нічого нам на поверхню не дав. Далі. Ті ТСК, які були створені і проголосовані, 319 народних депутатів підтримали ТСК, яка розслідувала пожежі по Луганській області, де було вбито, 16 людей живцем згоріли, 22 мільярди гривень був нанесений ущерб нашій державі, досі ніхто нічого нам не дав з розслідувань. Скажіть, будь ласка, кого-небудь... ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому з врахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим (реєстраційний номер проекту 4657). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-229 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Наступне у нас створення тимчасової слідчої комісії (6196). Це проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконного та неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин (земельної децентралізації). Це питання не потребує включення до порядку денного. Водночас я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. За-204 Рішення прийнято. Я запрошую до слова доповідача народного депутата України Богданця Андрія Володимировича. Будь ласка, Андрій Володимирович. Колеги, доброго дня! Про що це ТСК? У зв'язку з децентралізацією та земельною реформою з державної власності було передано до комунальної власності територіальних громад значний обсяг земель, що сприятиме розвитку земельних громад. Проте, при реалізації реформ було виявлено цілий ряд проблем. Є значна кількість питань до використання земель комунальної власності. Так із засобів масової інформації та в чисельних зверненнях до народних депутатів України зазначається, що в нашій державі залишається масова практика тіньової оренди земель сільськогосподарського призначення, що перебувають в постійному користуванні державних та комунальних підприємств, установ, організацій. Також підприємства, передані в користування приватним компаніям, передають землі на підставі сумнівних договорів, які є фактично вдаваними договорами оренди. Також однією з найбільш поширених форм тіньового використання земельного активу держави є самовільне заняття земельних ділянок, масове яких використання задля власної вигоди без жодних правових підстав призводить до зменшення бюджетних надходжень як і держави, так і органів органів місцевого самоврядування. Експертні підрахунки оцінюють масштаб корупції в сотні мільйонів доларів на рік. Також хочу зауважити, що Асоціація міст, також Асоціація громад направила в підтримку створення такої ТСК на Голову Верховної Ради, на голову фракції "Слуга народу", а також в Комітет земельних реформ. Прошу підтримати ТСК, це дуже важливо для громад. Дякую. Дякую. Я запрошую співдоповідача – голову Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Віталійовича Кальченка. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконного і неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин (або земельної децентралізації), внесений народним депутатом Богданцем та іншими (реєстраційний номер 6196). Пропозиції до складу цієї тимчасової слідчої комісії були подані від парламентських фракцій партії "Слуга народу", об'єднання "Батьківщина" і депутатської групи "Довіра". Від інших парламентських фракцій і депутатських груп пропозицій не надійшло. Регламентний комітет звернув увагу на те, що фракцією партії "Слуга народу" запропоновано обрати до складу цієї тимчасової слідчої комісії народного депутата Одарченка, якого також запропоновано обрати до складу іншої Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук (реєстраційний номер 5196), доопрацьований і внесений народним депутатом Гуньком. підкреслив регламентний комітет, у разі прийняття парламентом одного з наведених проектів постанов Верховної Ради і обрання до складу утворюваної тимчасової слідчої комісії народного депутата Одарченка, він не може бути обраним до складу іншої тимчасової слідчої комісії. Враховуючи наведене, регламентний комітет рекомендує парламенту розглянути цей проект постанови і прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Прошу записатись: два – за, два – проти.

Шановні колеги, прошу підтримати проект Постанови про створення тимчасової слідчої комісії у зв'язку з тим, що це, очевидно, призводить до значних втрат доходів держави та сприяє підвищенню рівня корупції в державних підприємствах, які мають у користуванні землю державної власності, а також в органах виконавчої влади, які здійснюють розпорядження земельними ділянками державної власності. Враховуючи вищевикладене, існує нагальна потреба у з'ясуванні реальної ситуації з реалізації законних прав та інтересів територіальних громад при користуванні землями державними державної та комунальної власності в Україні, та вивченні законності та ефективності земель державної та комунальної власності, а також напрацюванні якісних законодавчих ініціатив щодо усунення виявлених недоліків. Дякую.

Шановні колеги, шановні українці, ви знаєте, неодноразово в цій залі і взагалі ми говорили, що тимчасові слідчі комісії – це інструмент опозиції. Тому що у цієї влади, це перший випадок в історії України, все в їх руках, починаючи від так званої монобільшості, починаючи від Кабінету Міністрів Зеленського і закінчуючи всіма правоохоронними органами. І зараз всі правоохоронні органи як один по команді атакують саме опозицію замість того, щоб реально боротися з корупцією в країні і замість того, щоб захищати країну від зовнішнього впливу. І коли сьогодні представники монобільшості вносять постанови про створення тимчасових слідчих комісій, в мене виникає тільки одне питання з двох частин. Чи дійсно вони не вірять своїм правоохоронним органам? Чи, скажемо так, в команді Зеленського розкол і права рука не знає, що робить ліва? От саме тому ми не будемо підтримувати цей проект постанови. Але окрім цього, хотів би звернути увагу і керівництва парламенту, і українців, що "Європейською солідарністю" зареєстрована Постанова про створення тимчасової слідчої комісії відносно розкрадань з Антиковідного фонду. Оце реально турбує українців, оце реально внесено опозицією, але, на жаль, не тільки не включено в порядок енний, а ще й блокується для внесення в порядок денний цей документ. Тому в мене велике прохання до представників команди Зеленського: не бійтеся розслідувань крадівництва з антиковідного фонду. Ви ж говорите, що їх немає, так от якщо їх немає, голосуйте за постанову "Європейської солідарності" по розслідуванням, про створення ТСК. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Кіт Андрій Богданович, депутатська група "Довіра".

які пов'язані з наведенням ладу у земельних відносинах країни. На жаль, сьогодні дуже багато зловживань як з державними землями, так і з комунальними землями Втрачає державний бюджет, втрачають бюджети громад, а якраз земельні питання, вони є бюджетоутворюючі і вони наповнюють бюджети громад. Багато землі використовується неофіційно, без відповідних договорів оренди, від цього громади втрачають величезні кошти. Тому давно треба навести в цьому лад, громади повинні працювати, вони повинні отримати кошти від використання, від оренди цих земельних ділянок, а люди це повинні відчувати і власне на ті проекти, які кожна громада має для своєї реалізації. Тому давайте підтримаємо цей проект постанови і почнемо рухатися в правильному напрямку, а саме – наведення ладу в земельних відносинах країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович, "Батьківщина". Дякую, пане головуючий. Спочатку монобільшість за підтримки низки фракцій голосує неконституційний Закон про ринок землі, потім монобільшість за підтримки низки фракцій голосує неконституційну Постанову про ліквідацію районів, за підтримки низки фракцій не голосують за реальну реформу правоохоронної системи. А тепер на реальну боротьбу зі зловживаннями у сфері земельного обігу і обігу сільськогосподарської землі нам пропонують черговий "відосик" у вигляді Тимчасової комісії Верховної Ради, яка точно не може усунути всі ті проблеми, які ви самі породили неконституційними рішення і бездіяльністю по нестворенню реальної системи правоохоронних органів, яка би насправді в будь-який нормальній державі займалася би зловживаннями в цій сфері. Тобто в чергове замість реальної, серйозної, професійної, системної роботи нам пропонують якісь квазірішення, які нічого не досягнуть, які дозволять комусь попіаритись на цьому і не більше того. Нам треба припиняти такий підхід до роботи Верховної Ради, до функціонування держави і до прийняття українського законодавства, треба сідати і дивитися. Шановні колеги, є така історія, така річ, яка називається причинно-наслідковий зв'язок. Так ось прийняття неконституційного Закону про землю і зловживання на ринку землі – це прямий причинно-наслідковий зв'язок між одною подією і другою подією. Тому я звертаюся до вас: міняйте своє відношення до законотворчої роботи, приймайте нормальні закони і тоді не треба буде створювати абсолютно недолугі й неефективні ТСК. Дякую. Дякуємо, Сергій Володимирович. Будь ласка, Сергій Рудик, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановні колеги, ну, я погоджуюся на всі сто з Сергієм Власенком. Після голосування за ганебний законопроект, який ви називаєте "ринком землі", ви породили цю проблему, яка сьогодні актуальна практично в кожному куточку нашої держави. Не передані вчасно землі, неефективне використання, державні підприємства… Конярство України, пам'ятаєте? коней немає, а Конярство України живе, живе в душі отих людей, які розглядали це ДП як місце для корупції і своїх оборудок. Я вже не кажу про землі учасникам бойових дій. Скільки сьогодні їх стоїть у чергах місцевих органів виконавчої влади в надії, що їм дадуть цю землю, на якій вони воювали і проливали свою кров. Наша депутатська група не буде підтримувати цю постанову. Ми вважаємо, що ви самі породили цю проблему, самі її і вирішуйте. Дякую. в принципі, не проти прийняття і створення такої слідчої комісії, але виникає питання – хто є ініціатором. Ініціатором є представники монобільшості. Скажіть, будь ласка, вам не вистачає правоохоронних органів? Чого вам не вистачає? Ви можете зараз все розслідувати від початку до кінця і з кінця до початку. І дії Держгеокадастру під час передачі земель з державної у комунальну власність і Дивує, що ви приймаєте закон, спішите, а потім створюєте слідчі комісії. Про що, щоб розслідувати самих себе? Ну, безумовно, розслідувати треба, особливо коли крадуть землю, але ви ж її і крадете. Тому ми наполягаємо на тому, щоби те, що говорив міністр аграрної політики… Де ті мільйони гектарів, які були вкрадені? Вже що, поділили ще раз? Ганьба! Шановні колеги, ми обговорили це питання. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, ми готуємося до голосування за цей проект постанови. Переходимо до прийняття рішення, шановні колеги. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в цілому проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконного та неефективного проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування заходів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції земельних відносин (земельної децентралізації) (реєстраційний номер проекту 6196). Готові голосувати, шановні колеги? Готові? Шановні колеги, прошу голосувати. За-187 Рішення прийнято. Наступний проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вбивства судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича - кримінальне провадження номер 12014170110000192, внесене до ЄРДР 11.02.2014 (реєстраційний номер проекту 6428). Шановні колеги, розгляд цього питання не потребує включення до порядку денного. Єдине, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати.

За-187 Рішення прийнято. Я запрошую до слова доповідача – народного депутата України Михайла Михайловича Цимбалюка. Будь ласка, Михайло Михайлович. Шановна президія, шановні народні депутати, 11 лютого 2014 року в місті Кременчук Полтавської області з вогнепальної зброї було вбито суддю Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича. 26 шостого липня цього 2014 року з цієї ж вогнепальної зброї було вбито міського голову міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича. Кримінальним провадженням пред'явлено підозри трьом особам у вчиненні кримінального правопорушення, але це резонансне провадження не розслідується і затягується. Враховуючи резонансність вбивства судді Автозаводського районного суду Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича та численні порушення норм закону в ході здійснення досудового розслідування, Верховна Рада України зобов'язана виконати свою контрольну функцію, розібратися і встановити всі причини і обставини вбивства, і забезпечити прозорість і неупередженість його розслідування, встановити відповідність слідчих дій у справі нормам Конституції та вимогам чинного процесуального законодавства шляхом створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування цих вбивств. Ми отримали декілька звернень від правозахисників про тривожні сигнали порушення у розслідуванні досудового цього кримінального правопорушення. Прошу, колеги, підтримати проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань… Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Я запрошую співдоповідача – першого заступника голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергія Миколайовича Євтушка. Будь ласка. Шановна президія, шановні народні депутати України! Комітет на засіданні 15 грудня 2021 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вбивства судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича - кримінальне провадження № 12014170110000192, внесене до ЄРДР 11.02.2014 внесений народним депутатом України Михайлом Цимбалюком (реєстраційний номер 6428) (від 14.12.2021 року). За результатами розгляду проекту Постанови реєстраційний номер 6428 комітет ухвалив на нього висновок та рекомендує Верховній Раді України визначитися щодо проекту Постанови 6428 шляхом голосування з урахуванням зауважень та пропозицій комітету, викладених у висновку. А саме: назву проекту постанови викласти у такій редакції "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Лободенка та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва". Пункти 1 та 2 проекту Постанови викласти в такій редакції. "Пункт 1. Створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Лободенка та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва (далі тимчасова слідча комісія)". "Пункт 2. Визначити основним завданням Тимчасової слідчої комісії здійснення розслідування обставин, що призвели до смерті судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Лободенка та голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва". У пункті 5 проекту постанови… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Миколайович. Шановні колеги, є пропозиція, давайте ми її проголосуємо без обговорення.

Я ставлю на голосування прийняти в цілому проект Постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування вбивства судді Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області Лободенка Олександра Станіславовича та міського голови міста Кременчука Полтавської області Бабаєва Олега Мейдановича - кримінальне провадження № 12014170110000192, внесене до ЄРДР 11.02.2014 року (реєстраційний номер проекту 6428). Готові голосувати? Прошу голосувати. Я перепрошую. Я ставлю з пропозиціями комітету, за основу з пропозиціями комітету, які були додані. Звичайно, за основу і в цілому. Прийняття в цілому з пропозиціями комітету. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-234 Рішення прийнято. Шановні колеги,

З процедури, будь ласка, Олександр Сергійович Колтунович. 14:37:47 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановний пане Голово, те, що стосується денонсації різних угод з країнами Співдружності Незалежних Держав, я завжди наполягаю на обговоренні, і в тому числі і в цей раз. Чому? Тому що якщо це стосується, наприклад, економіки, то це прямі збитки для національної економіки. Якщо це стосується ряду інших процесів суспільного життя, то воно також безпосередньо впливає на життя громадян України. Тому я буду наполягати на повному обговоренні цих проектів постанов для того, щоб донести до наших колег позицію щодо взагалі-то злочинності таких дій по відношенню до національної економіки і до країни в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, а така пропозиція, я просто вам хочу запропонувати. А ми можемо тоді з цих трьох одну обговорити по повній програмі, а решту проголосувати? Чи ви будете наполягати, щоб всі обговорювали? Одну обговорюємо… Ми дамо можливість одну обговорити. Добре, а якщо ми обговоримо дві, а решту ви щоб дали? Тому що у нас дуже мало часу. Давайте, я тоді ставлю, першу все рівно обговорюємо. Тому, шановні колеги, я ставлю на розгляд проект Закону про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів…

Дякую, я дуже дякую за цей компроміс. Тому, шановні колеги, ми обговорюємо одну, а всі решта голосуємо. Шановні колеги, а дві… Ну, ми тоді не встигнемо просто решту проголосувати. Заходимо тоді в розгляд питання. Реєстраційний номер проекту 0064 – це проект Закону про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу проголосувати.

За-190 Рішення прийнято. Я запрошую до слова першого заступника Голови Служби безпеки Андрущенка Сергія Анатолійовича. Будь ласка, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко Олександр Олександрович. Шановний пане Голово, шановні колеги! Я вважаю, що це питання є питанням національної безпеки, і нам треба якомога скоріше вийти з цих міжнародних договорів, щоб, особливо в тих умовах, в яких ми знаходимося, в умовах напруги, не дати агресору шансу скористатися для провокацій і використати ці договори СНД. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на своєму засіданні 16 червня 2021 року розглянув проект Закону України про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць СНД і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти запропонований проект закону України. Метою прийняття законопроекту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для припинення дії для України Протоколу для затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав. Збройна агресія Російської Федерації на території України, сприяння сепаратизму та тероризму в східному регіоні України грубо порушують права людини і основні свободи в Україні, призводять до загибелі українських військових та цивільних громадян, дестабілізуючи політичну та економічну ситуацію в України. Ці дії Росії є порушенням принципів міжнародних відносин, підривають основи правопорядку та безпеки у світі, порушують права та свободи людей, що проживають на території України. Зважаючи на подальшу ескалацію в зоні конфлікту на сході України, та беручи до уваги, що Україна протягом 2014-2015 років не брала участі у практичних заходах, передбачених цією програмою, доцільним є вихід України із згаданого протоколу. Тож, шановні колеги, прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ми домовлялися, ми обговоримо це питання. Я прошу записатися: два – за, два – проти. Хто не хоче обговорювати, не обговорюйте, ми зекономимо час. Будь ласка, шановні колеги, записуйтесь.

Дякую. Шановні колеги, ви знаєте, досить дивно, що ми на восьмий рік війни розглядаємо подібні законопроекти і нарешті залишаємо, і обрубуємо всі кінці з Більше того, нагадаю всім, що тут дочірня організація виступає – Організація договору колективної безпеки. І я маю надію, що жодний з моїх колег не втне таку нісенітницю, як робить вже колишній представник фракції "Слуга народу", про те, що закликає в Київ ОДКБ для вирішення тих чи інших питань. Мені здається, що за такими якраз реченнями і фразами має слугувати кримінальне провадження і виклик на допит як мінімум. Це перше. Друге і найважливіше – коли в Конституції України вже закріплений статус на євроатлантичну і європейську інтеграцію. Більше того, маючи підписану Угоду асоціації з ЄС і більше того, маючи партнерство з розширеними можливостями з НАТО, ми досі сьогодні в парламенті, на жаль, продовжуємо говорити про завершення і виходу України з Протоколу про порядок організації чи спільних антитерористичних заходів, що, в принципі, є нонсенсом, чи про спільний аграрний ринок, чи про міграційні питання і так далі. Тому однозначно – за, і в черговий раз парламент побачить, хто в цьому залі виступає за вектор розвитку, який, в принципі, вже закріплений в нашій Конституції. Дякую. Тому однозначно – за. Голосуємо наступні всі виходи

Це питання стосується безпеки нашої країни, це питання стосується життів наших громадян, це питання стосується наших територій, тому давайте голосувати однозначно "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату Колтуновичу Олександру Сергійовичу, фракція "Опозиційна платформа – За життя

не тільки всередині країни, а й ззовні, і в цих умовах невже якраз зараз є час розглядати закони щодо виходу із різних договорів, пов'язаних із СНД. СНД – це не тільки і не стільки Росія, це і багато інших країн, які до нас ставляться дружньо, які розглядають нас як своїх друзів і партнерів. І ці народи українців теж сприймають як дружні. І, шановні колеги, я хочу вам зачитати дві цитати стосовно того, яка різна Україна, і як діяти в цих умовах. Перша цитата відомого українського класика: "Ми мусимо навчитися чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів". Як ви думаєте, хто це сказав? Це сказав великий Іван Франко. Він розумів, що Україна має бути єдиною і сильною в своїй різноманітності. А до країн СНД у нас в різних регіонах ставляться по-різному. І ще одна цитата, вона російського класика. Я замовляв переклад, можете скористатись навушниками. Олександр Пушкін:

не брехати, не воровать, не красти, а дбати про народ України і служити тим, ким ви назвалися, – народові України, і боротися за мир і процвітання. Дякую за увагу.

яка фактично сьогодні перетворюється на нову версію СРСР, якою марить своєю чергою Президент Росії Володимир Путін. Ми бачили, як себе ця структура ОДКБ поводила на останніх

на зупинці Євроатлантичної співдружності й інтеграції. Тому очевидно, що нам там давно робити нічого і в частині цього протоколу, ми давно вже мали з нього вийти і забути про цю організацію, яка канула в історію, і не дати можливості жодної реанімації будь-якої форми Радянського Союзу. Тому наша депутатська група однозначно голосує – за. Дякую Дякую. Будь ласка, ще 1 хвилина Гончаренко Олексій Олексійович. І після цього переходимо до голосування, прошу народних депутатів запросити… І Соболєв Сергій Владиславович, після цього голосуємо. Я сказав – Соболєв. Олексій Гончаренко. Друзі, це якась маячня, ми маємо законодавство щодо спільної антитерористичної діяльності зі Співдружністю Незалежних Держав, з СНД – це означає з Путіним. Путін – це і є терорист номер один в світі. Людина, яка вбиває в Україні, в Сирії, в Африці, в Солсбері травить людей "Новичком", вбиває на вулицях Берліну, підриває склади в Чехії. Це самий головний терорист світу. в цей же час російська влада кого оголошує терористами і екстремістами? Меджліс кримськотатарського народу? І сьогодні ми всі вдягали ці футболки, подивіться, скільки імен людей, яких вони запроторили за грати. Фонд боротьби з корупцією власний, бо зрозуміло, що вони крім того, що терористи, ще і корупціонери. Тож, друзі, геть від Путіна, оголошуємо світову антитерористичну операцію по знищенню головного терориста світу – Путіна. Тому всі голосуємо разом зараз, тому що жодних інших операцій з ними бути не може.

після цього переходимо до голосування. Я прошу зайняти свої місця. 8 років ми перманентно виходимо то з однією, то з іншою угодою, яка стосується СНД – структура, яка була створена за ініціативи Росії, щоб тримати в полі своїх інтересів країни колишнього Радянського Союзу. Тому в мене наступна пропозиція. Дайте доручення Комітету у закордонних справах підготувати одне рішення про вихід України з СНД і денонсацію всіх угод в межах цієї структури. І більше не повертатися до голосувань таких, як сьогодні, коли ми виходимо з Угоди антитерористичної операції, щоб проводили на територіях СНД. Які антитерористичні операції країни, яка продукує і і поширює по всьому світу тероризм, і веде війну проти України? Тому пропозиція чітка: виходимо з СНД і ставимо крапку з цими всіма непотрібними для України угодами. Дякую. Шановні колеги, ми обговорили це питання. Тому я прошу приготуватися до голосування. Я прошу приготуватися до голосування, шановні народні депутати. Шановні колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету прийняти в цілому проект Закону про вихід України з Протоколу про затвердження Положення про порядок організації і проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (реєстраційний номер проекту 0064). Готові голосувати? Готові голосувати, шановні колеги?

За-223 Рішення не прийнято. Покажіть по фракціях.

Шановні колеги, пленарне засідання Верховної Ради оголошується закритим. Дякую.